Sellist soovi ma ei näe. Teeme ära kohaloleku kontrolli. Palun!

Kohale pani ennast kirja 52 Riigikogu saadikut. Läheme tänase päevakorra juurde. Täna on meil jälle võimalik pidada olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Riigieelarve kontrolli erikomisjon on algatanud OTRK pealkirjaga "Olukord koroonaviiruse tõrjumisel".

Riigikogu liige võib esitada igale ettekandjale ühe küsimuse, aga see peab mahtuma ajaraami sisse. Pärast ettekandeid toimuvad läbirääkimised, kus võivad sõnavõtuga esineda kõik Riigikogu liikmed, komisjonide ja fraktsioonide esindajad.

palun! Austatud rahvaesindus! Me arutame praegu kõige akuutsemat ja tõsisemat küsimust, millega meie rahvas, meie riik on silmitsi. Praeguses viiruse katastroofilise leviku olukorras peame ühiskonnana kokku hoidma ning avaldama toetust meie tublidele tervishoiu‑ ja haridustöötajatele. Praegu peame siin rahvaesinduse kõrges kojas endalt küsima, esiteks, miks me sellisesse olukorda oleme jõudnud, ja teiseks, mida teha.Valitsus sai juba 23. septembril teada, et olukorra jätkudes on meil – toonase info järgi oli nii – novembri alul 600 inimest haiglas. Toonane informatsioon, see oli üle kuu aja tagasi. Kuid see vaikiti maha, vastupidi, eelistati avalikkust rahustada jutuga, et nakkuse levik on madal ja kohe-kohe jõuame piirangutevabasse olukorda. See täiesti väär ja vildakas kommunikatsioon julgustas inimeste kontakte ja maksab meile siiani valusalt kätte. Niisiis, seitse päeva pärast minu viidatud infot on terviseminister siinsamas kõnetoolis. Tsiteerin teda: "Tegelikult me oleme olukorras, kus hoolimata sellest, et riik on suhteliselt avatud ja agressiivne tüvi levib, on nakkuse levik ühiskonnas madal." Teine tsitaat: "Me oleme lõpusirgel. Hõlmatuse tõstmine veel mõne protsendi võrra, keskendudes eeskätt riskirühmadele, tegelikult annab võimaluse järk-järgult hakata neid kontrollireegleid, ka neid piiranguid ja meetmeid, mis meil täna jõus on, leevendama."

Eksisin. Hoiatasin selle eest, et valitsusel on nädalate perspektiivis sundvalik langetada otsuseid R‑i allatoomiseks, kuid seda pole valitsus siiani julenud teha. Võtame kokku. Valitsuse argpükslik ja oskamatu juhtimine on sellise kriisi tekitanud. Ütlen seda teile täie vastutustundega. Mis on põhjused? Esiteks, madal vaktsineerituse tase. Ärge ajage naerma, et valitsuse prioriteet on vaktsineerimine. Need on jutupunktid. Vaatame tegelikkust. Kevadel tekitati täiesti haiglase kommunikatsiooniga ühiskonnas kõhklusi AstraZeneca vaktsiini suhtes. Aeti häma, nii et keegi lõpuks aru ei saanud, kas tohib kasutada või mitte. See oli nuga selga vaktsineerimise mainele ühiskonna teatud osa hulgas. Kevadsuvine vaktsineerimistempo langus tuli sellest, et valitsus keelas perearstidel vaktsineerimise. Küll esitasid ettevõtjad, Riigikogu liikmed, eksperdid ettepanekuid vaktsineerimise kiirendamiseks. Läbi hammaste pressides, sisuliselt alati mitu kuud liiga hilja, valitsus samm-sammult nii-öelda taganes ja lubas neid rakendada. Lubamatu venimine. Teiseks, tõhustusdoosid. Septembris oli teada vajadus tõhustusdooside järele.

Võtame kolmanda näite vaktsineerimise tõhustuse vallast. Pakkusin sealsamas 30. septembri koosolekul Riigikogus 100‑eurose ravimikaardi idee eakatele vaktsineerimisnõustamise läbimisel. Terviseministri ettepanekul sai sellest valitsuse laual 100 eurot vaktsineerimise eest sularahas. Õiglane oleks kindlasti anda seda ka inimestele, kes on juba varem vaktsineeritud. Aga valitsus keerutas selle ettepaneku lauale ja sinnapaika see ongi jäänud. See on haruldane otsustamatuse tase. Vaadake, tegelikult selle valitsuse tasemel lauale tõstmine ja siis mitteotsustamine mõjub ju kontraproduktiivselt. Selle tulemusel osa eakaid ju ei vaktsineeri, sest ootavad lubatud raha. Mida me jokutame? See ettepanek tuleb täna, mitte piltlikus mõttes täna, vaid sõna otseses mõttes täna ellu viia. Aga valitsus ei tee seda, pugedes mingite laiemate filosoofiliste kaalutluste taha rahalugemisest ja ahnusest. Tuletan meelde, et eelmise laine lisaeelarve kulu oli 600 miljonit eurot. See on hinnalipik, mida maksab otsustamatus. Vaktsineerimise usaldusväärsuse ja inimeste turvalisuse tõstmiseks [võiks olla] vaktsineerimiskahjude fond, millest minister räägib. Teeme ära! Asi, mida pole, on valitsuse otsus. Minister pole teise ministri sõnul fondipabereid esitanudki. Nüüd vaktsineerimisplaanist. Kehtivat plaani polnud valitsusel teatud aja jooksul kevadel, siis kuu aega suvel. Riigikontrolöri hinnangul ei ole ka praegu sisuliselt töötavat vaktsineerimisplaani. Oktoobri keskel võeti vastu mingi plaani rakenduskava plaani lisana, mis ühelt poolt muudab, teiselt poolt kordab plaani ennast. Praeguses olukorras prognoosib Terviseamet sel nädalal rekordilist kasvu, 11 000 nakatunut. Novembri keskel on haiglakohtade vajadus 700. Mida teha? Nakkuskordaja R tuleb viia madalamale, ongi kogu tarkus. Valitsusel, nagu terviseminister uhkelt nimetab, sõjaseisukorras – praegu on sõjaseisukord, nagu minister ütleb – on juhtimistööriist R‑i allaviimiseks ähmane soovitus: soovitus mitte teha üritusi.

R oleks tulnud juba septembri lõpus alla tuua ja meil oleks vähem surmi ja väiksem haiglakoormus. Argus otsustamisel sunnib paratamatult peale julmemad otsused hiljem, seda õppisime ja kogesime oma naha peal kogu ühiskonnana märtsis. Kuid on ka teine teoreetiline võimalus. Valitsus ei saa ometi olla nii suutmatu, et lihtsalt lasta kriisil rulluda isevoolu. Siin on ka teine valik: tekitada karjaimmuunsus.

Küsimus on selles, kas valitsus kavatseb vaikselt minna seda teed. Terviseminister loeb läbipõdenuid ridamisi avalikkusele ette. Kuid, ma rõhutan, me ei ole ühiskonnana sellist eetilist valikut langetanud. Valitsuse kohustus on kaitsta põhiseaduslikku õigust elule. Praegu, olgu tahtlikult või tahtmatult, te seda otsustamatusega rikute. Kommunikatsioonist. Seisukohad on risti-rästi. Riigikontrolöri hinnangul kuulevad rakendajad otsustest koos avalikkusega. Perearstide esindaja hinnangul on segadus suurem kui esimese ja teise laine ajal. Ka perearstid kuulevad osa infot "Aktuaalsest kaamerast". Koolidest. Jällegi, otsused hoida koole avatuna on sündinud liiga hilja või jäänud tegemata. Miks me ei kaitsnud lapsi koolides juba 1. septembrist masstestimisega? Selle asemel kõneldi septembri lõpul hoopis testimise lõpetamisest, kuna nakatunuid oli nii palju. Venitati testimisega. Selle venitamise tagajärg on see, et viirus on laste kaudu jõudnud kodudesse ja seeläbi oleme haiglavõrgu kokkukukkumise kursil. 2. oktoobril sain ühe eksperdi appikarje: "Eelmisel nädalal tuli 41,5% positiivsetest testidest lasteasutustest. Kui koole tõsiselt ei võeta, tuleb väga kurb detsember." Valitsuse otsustamatus pole suutnud koole kaitsta. Tööriistad on samas olemas ja need ettepanekud tegin juba septembri lõpus. Esiteks, masstestimine koolides. Mida ütles mu ettepaneku peale Tallinna linna esindaja? "Aga meil ei ole selleks raha." Perearstide esindaja ütles riigieelarve kontrolli erikomisjonis 11. oktoobril, et lähikontaktsete testimise puhul tehakse esimene test liiga vara ja teine test liiga hilja.

Vaatamata seni antud sõnadele pannakse koole kinni ja valitsus vaatab seda lihtsalt pealt. Teine asi koolide puhul on ventilatsioon. Sundventilatsioonita koolides tuleb osta portatiivsed ruumiõhu puhastid klassidesse, mida soovitas juba kevadel märtsikuus tehnilise järelevalve inspektsioon. Mõni tuhat eurot aparaat. Selle hind on riigi peale suurusjärgus 20 miljonit eurot. Jällegi, seda ei ole tehtud. Valitsuse ainukene samm, mida ta tegi, oli see, et eelarvega eraldati 30 30 miljonit eurot kohalikele omavalitsustele investeeringuteks, muu hulgas koolides ventilatsiooni väljaehitamiseks. Nagu oleme ajakirjandusest lugenud, ehitati selle raha eest muu hulgas kergliiklusteid ja mida kõike muud.

seisukoht ventilatsiooni kohta. Jah, koolipidajad peaksid sellega tegelema. Mis on seisukoht masstestimise kohta koolides? Jah, haridusministeerium peaks sellega tegelema. Kõik kellegi muu asjad, millega peaks tegelema. See viibki meid tagasi selleni, kes selles kriisis otsustab, kes juhib selle kriisi lahendamist olukorras, kus me oleme nädalate kaupa liikunud kriisi üha kuumemasse ja tõsisemasse faasi. Mida praktiliselt teha? Esiteks see, mis puudutab vaktsineeritud või läbipõdenud lähikontaktseid peredes.

Kolmandaks, testimise ulatuslikum kättesaadavus ühiskonnas. See tähendab kiirtestide kättesaadavust ka nendele gruppidele, kellel majanduslikel põhjustel jäävad need soetamata. Riik peab need kättesaadavaks tegema. Neljandaks, nagu ma ütlesin, kõige kaitsetumad rühmad. Endiselt on kümneid tuhandeid kõige kaitsetumas grupis olevaid inimesi vaktsineerimiskaitseta. Ma räägin eakatest. Nende puhul tuleb kasutada täiendavaid motivaatoreid,

esimesel dekaadil oli Tallinna koolides üle 30 kolde. Ka siis valitses täielik passiivsus reageerimisel, mis puudutas masstestimise sisseviimist. Samamoodi on küsimus selles, mis puudutab ventilatsiooni tagamist klassiruumides.

hakkab. Ma lugesin ette numbrilised prognoosid, mis tähendavad tegelikkuses haiglate maksimumvõimekuse kasvu saavutamist, mis tähendavad viiruse leviku kasvu. Aga mis on siis valitsuse vastus? Meil on see viirus kestnud poolteist aastat. Millised on need sammud, mille kohta me teame, et valitsus hakkab neid rakendama, juhul kui me jõuame uude faasi? Nüüd me oleme viiruse leviku kõrges faasis. Võtke ette see valgusfooribrošüür,

teada olnud, see ei ole mitte mingisugune saladus. Selle asemel on meile räägitud seda, et me hakkame kohe jõudma piirangutevabasse ühiskonda. Paraku on see viiruse kõrgleviku katastroofilises faasis täiesti eksitav retoorika.

Kindlasti on tõsine küsimus see, et viirus on kestnud juba poolteist aastat. Viiruse esimeses faasis, kui kehtis veel eriolukord,

kuude, aastate perspektiivis erinevate hinnangute järgi, me vajame õigusriiklikku selget platvormi, seaduse tasemel platvormi, mis puudutab koroonaviiruse tõrjet.

kuid oluline on ette valmistada selge õiguslik raam, mis puudutab just nimelt üksikpiirangud, mida on võimalik parlamendifoorumis läbi arutada ja õiguslikult seaduse tasemel

kelle juures see võiks olla, kes otsib neid teatud põhimõtteid, mis puudutavad vaktsineerimist, et inimestel oleks usaldust vaktsineerimise suhtes, aga tegelikult [on see oluline] ka põhimõtteliste küsimuste esitamise mõttes valitsusele. Ja loomulikult Riigikogu roll.

On absurdne, et selles küsimuses, mis on praegu riigi kõige tähtsam, akuutsem küsimus, ei ole meil parlamendi probleemkomisjoni, mis toimiks sarnaselt Euroopa Liidu asjade komisjoniga iga nädal. Ta vaataks valitsuse ettepanekuid, kuulaks rakendajaid ja toimiks iga nädal süsteemse järelevalveorganina viirusetõrjes. Viirus on meie kõrval pikka aega. Valitsuse otsustamatus ei anna mitte mingisugust usaldust, et ilma parlamendi jõulise sekkumiseta on meil sellest kriisist võimalik väljuda võimalikult väikeste inimkaotustega ja võimalikult väikeste kaotustega ühiskonnale. Aitäh! Suur tänu! Läheme küsimuste juurde. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja! Jah,

tuleb aastas maksta ja see on jõle kallis. Kas jääbki niimoodi, et me siin kogu aeg sellest räägime, valitsus kakleb omavahel piitsa ja prääniku teemadel, aga rong läheb edasi ja 2500 laipa, vanaisad valdavalt, jõuavad kalmistule? Jah, kui selline karjaimmuunsuse doktriin valida, siis sellel on oma hind ühiskonnale ja see hind väljendub inimeludes. Probleem on selles, et see viirus – me oleme näinud ka eri parteide esitatud ettepanekuid valitsuskoalitsioonis – on muudetud poliitiliseks fenomeniks. See on kindlasti väga tõsine probleem.

viirusetõrje mehhanism. Parteid esitavad ettepanekuid, mille puhul saavutatakse poliitiline kokkulepe: osa ettepanekuid võetakse vastu, osa ei võeta vastu. ole kindlasti normaalne käitumisjuhis kriisi lahendamisel, akuutse kriisi lahendamisel. Mis puudutab parlamentaarset järelevalvet, siis on sümptomaatiline, et 11. oktoobri koosolekule,

millega tegeleda. Ja rahaküsimus, 100 000 eurot, 200 000 eurot. Raha taha poetakse erinevate meetmete puhul, nagu riigi poolt tsentraalselt portatiivsete õhupuhastite ostmine, masstestimine koolides või eakate motiveerimine vaktsineerima. Ma veel kord rõhutan seda, et ma tõin näite lisaeelarve kohta, kui viirus lasti teise laine ajal kontrollimatult levima. Selle hinnalipik oli ühiskonnale piirangute kompenseerimiseks 600 miljonit eurot. Need kulud, millest me räägime, on suurusjärkudes madalamad. Riho Breivel, palun! Lugupeetud juhataja! Hea Urmas! See, millest sa praegu rääkisid, on muidugi tõsi, kuid minu arust on see kõik pealisehitus. Vundament peitub sellessamas poliitilises otsustuses, mis puudutab kogu võitlust. Kui vaadata üldse liberaalse partei eesmärke – me teame, et liberalism tähendab, kuidas öelda, probleemi iseeneslikku, konkurentsil põhinevat lahendamist –, siis ma usun, et enamik selle partei liikmeid ei ole mõelnud nendele küsimustele. Ma usun, et see on suures osas alateadlik valik.

siis oli vastus tõepoolest selline: 1000–2500 siitilmast lahkumist. See on reaalsus, mida on akadeemiline ekspertiis rõhutanud. Nüüd küsimus sellest, mis on valitsuse eesmärk praeguses olukorras. Mis on valitsuse eesmärk? Ma saan aru, et kaks põhilist eesmärki, mida on rõhutatud – ja nendele ma kirjutan kahe käega alla –, on sellised: esiteks, haiglakoormuse vähendamine, et hoida haiglad funktsioneerimas, et ei tekiks liigset haiglate ülekoormust, ja teiseks, hoida koolid avatuna.

sõna otseses mõttes ja mitte piltlikult öeldes tänasel päeval. Need hoovad, mida ma kirjeldasin, ei ole kuskilt issanda taevast kukkunud. Need hoovad on tegelikult teada viiruse senistest faasidest, teiste riikide kogemusest, akadeemilistest eksperdisoovitustest. Aga vaadake, kuhu poetakse nagu hiired.

See on väga sümptomaatiline, et valitsus on muutunud kuidagi automaatpiloodiks, lisaks ohtratele jutupunktidele. Nii me sellest kriisist, sellest katastroofilisest olukorrast ei välju. Helir-Valdor Seeder. Aitäh! Minu küsimus puudutab ülimalt aktuaalset teemat: koolid ja testimine. Testimisest on väga palju räägitud. Mul on küsimus, kas

Me teame, et positiivse vastuse saanud õpilased tuleks isoleerida, koju saata. Kogu see problemaatika on läbi arutamata. Kuidas me oleme jõudnud selleni, et vaid üks tööpäev enne õppe jätkumist jõuab valitsus selle arutelu juurde? Sellepärast, et valitsus on otsustamatu. See, et masstestimist koolides tuleb teha, oli minu ettepanek 30. septembril.

2. oktoobril saatsin ma kirja Tallinna linnapeale, kus ma kutsusin selleks üles. Komisjon arutas seda. Tallinna linna esindaja ütles, et niisugusteks masstestimisteks neil ei ole rahalisi vahendeid, raha ei ole, see läheb väga kulukaks. Me kuulsime ka perearstide esindajalt, et arvestuslikult on koolidele ette nähtud õpilase kohta kaks testi aastas. Härra terviseminister, kellega komisjonil õnnestus kohtuda läinud kolmapäeva hommikul, ütles, et see kõik on kindlasti väga mõistlik, aga see on haridusministri pädevusalas. Ühesõnaga, juhtimine on täiesti fragmenteeritud.

paindlikke tööriistu rakendada on [ellu viidud] enam-vähem kahekuulise viibega, nii suvel ja kevadel kui ka praegu. Sel kahekuulisel viibel on olnud õudselt kallis hinnalipik. Jürgen Ligi, palun! Hea ettekandja! Mina arvasin, et sattusin päevakorrapunkti [arutelule], kus riigieelarve kontrolli erikomisjon peaks arutama mingit struktuuripoliitikat, ressursikasutust, rahakasutuse otstarbekust, aga ma kuulen komisjoni esimehe väga subjektiivseid heietusi, poliitilisi deklaratsioone, mõttemõlgutusi valitsuse aadressil. Mis seos on siin päevakorrapunktiga? Mis seos on siin teie komisjoni pädevusega ja millal me võiksime hakata rääkima asjast? Tegelikult on tänane istung ju hoopis teistel teemadel välja kuulutatud. Aitäh! Aitäh! Ei, see teema on ikka üks ja selge: koroonaviiruse tõrjest praeguses olukorras. Riigieelarve kontrolli komisjon on neid küsimusi arutanud korduvalt pärast kolmanda laine esilekerkimist,

Praegu me kõneleme inimeludest ja me kõneleme kogu ühiskonna toimimisest, mida võib täiesti vabalt ka makroökonoomiliselt rahalistes kategooriates väljendada. Selles ei ole vähimatki kahtlust. Näide selle kohta, mida see rahas tähendab, oli viiruse teise faasi ajal, nagu ma ütlesin, kui tegelikult lasti viirus kontrollimatuks ja siis hiljem hakati drakooniliste piirangutega seda tasandama. Selle hind oli 600 miljoni euro suurune lisaeelarve. Praeguses olukorras me võime öelda, mida rahas tähendab see, et koolilapsed ei saa kooli minna.Ma arvan, et küsimus on kogu ühiskonna toimimises ja kogu ühiskonna toimimisega peab Riigikogu tegelema. Riigikogu peab tegelema nende asjadega, mis on olulised.

Siin saalis ma annan avameelselt hinnangu nende arutelude pinnalt selle kohta, mis minu meelest on praegu olulised probleemid, probleemid, mis meid on siia toonud, aga ka võimalikud lahendused, mis saaksid meid viia edasi. Aitäh!

Täisvaktsituid on seal 69,11%. Põhimõte on see, et Norra kuulutas koroonaviiruse võrdseks gripiga. Kas me ei peaks äkki ka minema seda teed, kas India või Norra teed? Norra tee oleks mõistlikum, sest me oleme põhjamaa. Aitäh!

ühiskond on asetunud viiruse katastroofiliselt kiire leviku faasis, valitsuse sisuline ja selge poliitiline tegutsemiskäekiri ja otsused. Kas me esmaspäeval seda kuulsime?

akuutses kriisifaasis kriisist väljumise sihikut selgelt paika pandud. See on väga-väga tõsine probleem. Jah, proua peaminister kõneles ilusti, ta valesti ei kõnelenud: tuleb vaktsineerida. Küsimus on selles, millele ma püüdsingi osundada, et need on deklaratiivsed sõnad ja retoorika, mis puudutab vaktsineerimist. Tublid on perearstid, kes aktsiooni algatasid, tublid on kõik erameditsiiniteenuse osutajad, kes seda läbi viivad. Aga ma juhtisin tähelepanu sellele, et on olemas mõned strateegilised nii-öelda tühivalikud, mida valitsus on langetanud ja mille tõttu ka vaktsineerimine on takerdunud.

See on see olukord, kus me oleme, täiesti juhitamatus olukorras. Me näeme, et otsused hakkavad tulema autonoomselt, nagu Tallinna linna eilne otsus. Seal algklasside

on? "Väga kahju, et nii on. Väga kahju, see pole meie asi. See ei ole meie küsimus, meie nii poleks otsustanud." Aga kuidas te siis otsustate? Mis otsused te tegemata jätsite või mis otsuse te teete täna? Vastust ei ole ja see on äärmiselt muret tekitav. Me ei saa niisuguse külglibisemisega sellest viiruse akuutse leviku faasist välja. See ongi kogu minu sõnum.

Ongi segane olukord. Seda me kõik suudaks. Aga selleks, et seda sõda võita, on vaja juhtida, on vaja koordineeritud kommunikatsiooni ja tegelikult on vaja iga indiviidi panust. Sel nädalal tegi haridus- ja teadusminister Liina Kersna valitsusele ettepaneku hakata küsima 12–18-aastastelt meelelahutusasutustes koroonatõendit. Samal ajal me teame, et lastelt on ära võetud võimalus oma terviseseisundit tõestada negatiivse testiga. Irja Lutsar on varasemalt öelnud, et lapsed ei ole see sihtgrupp. Ma arvan, et me kõik oleme seda meelt, et perekonna vastutus on ja jääb. Kuidas teie kirjeldate seda olukorda, kuhu me oleme sattunud? Ma kirjeldan seda olukorda sellisena, et meil on täielik kommunikatiivne pudru.

ma tahan näha vastuseid. Kui meil on nii akuutne viiruse leviku faas, siis on ainukene reaalne küsimus see, et kui me tahame viirust ohjeldada, et see nii massiliselt ei nakkaks, et inimesed ei sureks, et haiglakoormus ei kasvaks,

Kõik meetmed on täna tegelikult rohkem ideoloogilised kui tõenduspõhised. Meil ei ole vastust sellele, kas me saame tagatise, mida prognoositavalt meil ei ole, selles vaktsineerimisplaani loogikas, kui palju meil tuleb täiendavalt juurde vaktsineerituid.

On teada, et riigid valisid väga erinevaid strateegiaid. Oli see nulltolerantsus viiruse suhtes, täielikult elimineeriv, oli see lihtsalt supresseerimine, oli see lihtsalt natukene vaoshoidmine või ei olnud see üldse mitte strateegia? Missugune oli Eesti eelmise valitsuse pikem strateegia viirusega tegelemisel?

inimest viirus ei taba nüüd, siis me piirangutega võidame ainult aega ja see tabab teda kevadel, ma arvan, on ebaeetiline. Selles loogikas on ka kolm kuud elu, mida me võidame 1000+ inimesele, tegelikult väärtus, mille puhul ma ütlen, et ühiskond peab ühiselt pingutama. Ei ole niisugust moraalse valiku kohta, et surm siin või Siberis, ükskord surevad inimesed nii või teisiti. Järelikult me peame selle otsuse langetama. Hetkel ma ei näe, et valitsus ühiskonda kaitsvaid otsuseid oleks langetanud,

ei aita see nädalate perspektiivis võtta viirust kontrolli alla. See on kogu minu sõnum. Heiki Haridusminister on öelnud, et raha ei ole probleemiks testide soetamisel haridusasutustes masstestimiseks. Täna kuuleme, et koolipidajatele ei ole antud mitte mingisugust praktilist sisendit, kuidas seda raha taotleda, ja koolidel seda ei ole. Esmaspäeval on valitsus käskinud koolidel teha enne uue veerandi algust õpilaste

on rahaga testide soetamiseks ja kuidas te hindate koolide masstestimiseks valmistumise protsessi, kui vaadata just komisjoni seisukohalt?

kirjutatakse, et see on Keskerakonna aseesimehe Kõlvartitour de forceteise aseesimehe Tanel Kiige vastu. Kuulge, kas me oleme olukorras, kus meil praegu sellepärast tuhanded lapsed peavad olema koduõppel, et meil käib parteidevahelise

Tarmo Kruusimäe, palun! töötav lahendus, kui me näiteks igale valitsuse liikmele maksaksime iga nende valimisringkonnas vaktsineeritud inimese eest viis eurot? Kas see summa võiks neid motiveerida tööd tegema? ma ei saa sellest ettepanekust üldse aru. Rääkisime suvel valdade ja linnade liidu esindajaga. Valdade ja linnade liidu esindaja nentis, et omavalitsusi ei ole üldse kaasatud vaktsineerimisse.

ka andmebaase ega midagi. Ma tõlgendan seda puhtal kujul enne kohalikke valimisi väljakäidud Keskerakonna mõttena, et lihtsalt omavalitsused saavad raha. Sisulist tähendust praeguses akuutses viiruse leviku faasis, kus me oleme, [sel ei ole], mingit sisulist nakkuskordaja allapoole toomise meedet see endast ei kujuta. See, et omavalitsusi tuleks toetada, omavalitsusi kaasata, kõiki asjaosalisi kaasata, on elementaarne. Kindlasti, kui vaadata praegust tsentraalset viirusetõrjekorraldust, siis me võime arutada selle üle, kas tõhusam oleks olnud omavalitsuste pluss erasektori viiruse[tõrje] juhtimise korraldus. Ma ei välista, et see oleks olnud kiirem ja tõhusam, ja oleks olnud ka kelleltki tulemusi küsida. Praeguses udus, praeguses hämas selgitada välja, kes vastutab selle kriisi juhtimise eest ja mis on selle vastutaja mõõdetavad eesmärgid ajavööndite kaupa ja mis meetodeid ta rakendab, on peaaegu võimatu. Praeguses olukorras on see peaaegu võimatu. Meil on sama küsimus. Mis saab siis, kui meil kuu aja pärast täituvad need negatiivsed ennustused, mida meile sellel nädalal Terviseamet ette pani? Mis siis saab? Mis piiranguid siis kohaldatakse, härra terviseminister? Tulge kõnetooli ja rääkige meile. Rääkige meile, öelge meile ausalt ära, mis saab kuu aja pärast, mis hakkab saama, kui meil on sellised numbrid, nagu siin on, et haiglakoormus on 700 ja nõnda edasi. Ärge rääkige meile jutupunkte. Me oleme uppunud nende jutupunktide merre. Suur Suur tänu! Kahjuks on küsimuste ja vastuste aeg läbi, ma ei saa võtta enam rohkem küsimusi. Aitäh ettekandjale! Saame minna järgmise ettekande juurde. Tervise‑ ja tööminister Tanel Kiik, palun! 20 minutit on ettekanne.

koalitsioonisaadik, ma vaatan, ja mitte ühtegi ei ole siin alaliselt. Meil on kokku lepitud, et on võimalik esitada igale ettekandjale üks küsimus 30 minuti raames. Kui juhtub nii, et 30 minuti raames inimesed, kes soovivad küsida, ühe küsimuse ära küsinud ja rohkem ei ole soovi, kas me võiksime siis kokku leppida, et need, keda see teema huvitab, võiksid selle 30 minuti raames teise küsimuse esitada? See oleks igati ratsionaalne ajakasutus. Austatud

debattidest nii sotsiaalkomisjonis kui ka riigieelarve kontrolli erikomisjonis ja ka kirjavahetusest ja mõttevahetusest opositsiooni‑ ja koalitsioonisaadikutega. Arvan, et kriisi ajal see kahtlemata nii peabki olema. Ehk nii nagu on

Rääkides COVID‑19 olukorrast, tuleb alustada tõdemusest, et haiglaravi olukord on viimase paari nädala jooksul halvenenud umbes kaks korda kiiremini, kui prognoosid veel paari nädala eest seda ette nägid. 11. oktoobril prognoositi, et selle nädala alguses on haiglaravil 360–370 patsienti, siis tegelikult oli neid juba üle 500. Täna hommikul on haiglates 542 patsienti, kellest 379 on seal sümptomaatilise COVID‑19 haiguse tõttu.

See annab meile taas väga selge signaali. Kui me teame, et ühiskonnas tervikuna on täiskasvanutest umbes 70% vaktsineeritud, eakatest veel enam, siis haiglaravil on see olukord vastupidine ehk suurusjärgus 30% vaktsineerimata inimesi annab 70% kõigist sümptomaatilistest COVID‑19 haigetest.

Sotsiaalministeerium on algusest peale, kahes valitsuses öelnud, et loomulikult peab peamine eesmärk olema eakate vaktsineerimine ja eakate kaitse. Oli ka teisi arvamusi. Õnneks me läksime seda teed, et esmajärjekorras keskendusime eakatele.

vaatame regiooniti, siis kõige raskemas seisus on hetkel lõunaregioon ehk Tartu Ülikooli Kliinikum ja sellega kaasnevad haiglad ning ka Ida-Virumaa piirkond, mis kuulub meditsiinivaates lõunaregiooni alla. Lõunaregioon tegutseb sisuliselt samal tasemel, sama nakatunute ja haigete hulgaga kui eelmise kriisi tipus. Põhjaregioonis on olukord mõnevõrra parem,

Ehk Tallinna suurhaiglate võimekus on piisavalt kõrge, et pakkuda lisaks COVID‑19 haigete ravile ka vältimatut abi, maksimaalses mahus plaanilist ravi,

teha väga laiaulatuslikke piiranguid, mida meil tuleb kindlasti ühiselt pingutades ennetada. Haiglate töö, nagu enne viitasin, teebki raskemaks see, et tuleb paralleelselt tegelda nii haiglaväliste kui ka haiglasiseste murekohtadega. See näitab, kui nakkav on deltatüvi.

silmitsi seisma ka raske COVID‑19 haigusesse nakatumisega, mis tähendab isolatsioonipalateid, täiendavaid isikukaitsevahendeid, lisakoormust tervishoiutöötajatele ja lisakoormust meie kui patsiendi organismile.Kui

Teine asi. Kindlasti on kõigil meil üritusi ja tegevusi, mida on võimalik ära jätta. Täna kehtib reegel, et kõik, mis on võimalik, tuleb edasi lükata,

Soovin südamest tänada kõiki tervishoiutöötajaid. Loodan, et sellega ühineb kogu parlament. Rõhutan ka siit saalist, siit puldist, et igasugused rünnakud meedikute vastu on lubamatud,

Me vajame Eesti riigis praegu kõigi elanike panust. Hästi lihtsalt öeldes, me vajame vabatahtlikku mobiliseerumist. Iga inimene peab mõtlema, mis on need sammud, mida tema saab teha. Ma enne loetlesin neid näiteid. Alati on neid rohkem, alati saab mõelda veel.

Nende panus on ülioluline. See näitabki seda, kuidas raskel ajal riigiasutused ja riigi ühendused võtavad vastutust ja initsiatiivi, täpselt nii, nagu seda teeb erasektori teenusepakkuja oma mõtete ja ettepanekute esitamisel, appitulemiseni vaktsineerimisel, haiglaravi toetamisel, eriti digilahenduste arendamisel. Kas tohib korraks? Palun, lugupeetud saadikud, viige oma vaidlus saalist välja! Jään oma varem korduvalt öeldud seisukoha juurde. Ainuke tee sellest kriisist välja, ainuke jätkusuutlik lahendus on vaktsineerimine. Kõik muud tegevused, nagu enne kirjeldasin, nakkusohu maandamine, testimine, sümptomaatilisel [põhjusel] kojujäämine, on toetavad meetmed, need kehtivad iga viirushaiguse puhul, iga haiguse puhul, aga kui me räägime kriisi lahendustest,

praeguses epidemioloogilises olukorras on põhjendatud kõigile inimestele, kellel on kuus kuud möödas esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest, soovi korral võimaldada tõhustusdoosi. See otsus on riiklikul immunoprofülaktika ekspertkomisjonil langetatud. Loomulikult on jätkuvalt prioriteet eakad. Vanuserühm 65+ peab kindlasti seda tegema, hooldekodu elanikud ja töötajad, eesliinitöötajad samuti, aga see võimalus on avatud kõigile, kellel on vähemalt pool aastat möödas esmase kuuri läbimisest, seda sõltumata kasutatud vaktsiinist. Praeguses epidemioloogilises olukorras on see kindlasti õige valik ja õige käik. Me näeme, et on riike, kes on saanud tõhustusdooside abil oma epidemioloogilist olukorda parandada. Me ei saa siin juhinduda sellest, et võib-olla madalama nakatumisnäitajaga riikides keskendutakse pelgalt eakatele. Meil tuleb keskenduda praegu kogu elanikkonna kaitsmisele, eeskätt esmase vaktsineerimisega ja ka tõhustusdooside võimaldamisega.

Suurusjärgus 400 perearstikeskust üle riigi tegelevad praegu vaktsineerimisega. Võib öelda, et sisuliselt 90% kõigist perearstikeskustest on oktoobrikuu jooksul vaktsineerinud. Sihime 100% taset.

kogusest. Ehk meil on piisavalt vaktsiini, meil on piisavalt võimekust, ja hetkel on näha, et on ka suur huvi vaktsineerimise vastu.Eelmisel nädalal tehti COVID‑19 vastu esmaseid kaitsesüste enam kui 10 500 inimesele, mida on kaks korda rohkem võrreldes nädal varasemaga. Eelmisel nädalal tehti üle 26 000 kaitsesüsti, sealhulgas üle 10 000 lisa‑ või tõhustusdoosi. Sel nädalal see tempo veelgi kasvab.Perearstide toetuseks oleme eraldanud lisaraha nii haigekassa kaudu kui ka täiendavalt valitsuse otsusega 5 miljonit eurot,

Valitsus hetkel, kui me siin räägime, arutab piiranguid, arutab täiendavaid toetusmeetmeid, arutab täiendavaid samme viiruse leviku tõkestamiseks. Neist me kindlasti kuuleme kell 12 algaval pressikonverentsil. Vabandan, et ma ei saa paralleelkommunikatsiooni teha ja Riigikogu kõnepuldist neid enne maha hüüda, aga ütlen, et oleme jõudnud mõistlike kokkulepeteni, mõistlike otsusteni, et nakatumiskordajat veelgi alla tuua. Valitsuskabinet paralleelselt neid algatab. Küsimus on eeskätt maskikandmise nõude laiendamises, küsimus on meelelahutustegevuse vähendamises ja piiramises, kontaktide vähendamises seal. Koolides testimisest on juba räägitud.

seisukohavõtt. Me oleme kokku leppinud valitsuskabinetis, et me käsitleme vaktsineerimiskahjude hüvitamist koos tervikliku patsiendikindlustussüsteemiga, mis on juba varasemalt koalitsioonilepingus kokku lepitud, ja tervishoiuvaldkonnas [ootame] viimase tagasiside saamist enne vastava seaduseelnõu algatamist. Kindlasti liigume ka sellega edasi.

katkestada ja samal ajal vaktsineerimisega ehk ainsa jätkusuutliku lahendusega seda olukorda maandada, riske maandada ja meid kõiki sellest kriisist välja tuua. Julgustan kõiki täna parlamendis esinenud esinenud osapooli ja tulevasi esinejaid pakkuma omalt poolt häid mõtteid, ühisosa ja edasiviivaid sõnumeid selleks, et julgustada elanikke tegema terviseteadlikke ja vastutustundlikke valikuid. Ma tänan ja vastan hea meelega küsimustele. Aitäh! Aitäh! Küsimusi on omajagu. Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud aseesimees! Hea minister! Oh jah, ütleks selle peale, kui teie kõne sai ära kuulatud. Kui detaile tähele ei paneks, siis tundub, et nagu täitsa okei on, aga tänases kõnes ja kehtivas korras on mõningane vastuolu. Iga päev me loeme testitute kohta seda, kui palju neid teste tehti ja kui palju oli positiivseid, aga praeguse korra järgi saadetakse lähikontaktsetest inimestest testi tegema ainult vaktsineerimata inimesed. Me teame, et vaktsineeritud inimesed põevad kergemini läbi, aga nad kannavad viirust edasi. Vaktsineeritud inimeste mittetestimine moonutab üsna palju seda informatsiooni, mis meil on. Mul ongi küsimus, miks valitsus ei taha saada tegelikku infot, kui palju on viirusekandjaid kokku nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimeste seas. Tõsi, oma kõnes te esmakordselt ütlesite, et teie toetate eranditult kõikide inimeste testimist. Kunas, kust ja kuidas see tuli? Vaadake üle see, mis te rääkisite, lugege pärast stenogrammi. Aga just nii te oma kõnes väitsite, kuigi kord on teistsugune. Jah, Jah, aitäh! Kordan üle, mis ma ütlesin kõnes, selleks et stenogramm oleks täpne, ja usun, et ta on täpne. Ma ütlesin seda, et mis tahes sümptomite korral tuleb testida kõiki, on nad vaktsineeritud või vaktsineerimata.

nii-öelda eneseisolatsioonikohustus vaktsineerimata inimestele, kellel risk nii haigestuda kui ka nakkust edasi kanda on lihtsalt kõrgem kui neil, kes on ennast vaktsineerinud. Euroopas on riike, kes üldse ei testi vaktsineeritud inimesi. Eesti testib tegelikult päris korralikult just nimelt mis tahes sümptomite korral, nagu ütlesin, nakkusohukahtluse korral, omajagu testitakse terviseasutustes et lihtsalt seda riski veelgi maandada, minimeerida. Ma enne teile kirjeldasin, kui kergesti on nakkus levinud ka haiglates. Ehk meil tulebki neid võimalusi kõiki kasutada. Aga see, et lähikontaktsuse

väljumas kontrolli alt, oleme tegelikult kaotanud koroonapassi kui nakkusohutuse tõendi sisu. Nüüdseks on teada saadud, et viiruse leviku viiruse leviku oluliseks pidurdamiseks sellest enam ei piisa. Praeguseks on teada, et koroonapass ei ole nakkusohutuse tõend. Koroonapassi omanikud arvavad pahatihti enese olevat nakkusohutud ning on hakanud käega lööma ka testimisele ning muudele ettevaatusabinõudele. Kahjuks levib nakkus ka kohtades, kus koroonapassi nõutakse. Selline ettevaatamatu suhtumine mitte ei leevenda, vaid hoopis süvendab probleemi. Siit minu küsimused.

Ma alustan laiemalt. Esimene riik, kes võttis COVID‑passi kasutusele, oli Taani. Taani oli üks esimesi riike, kes ka piirangud sai kaotada. COVID‑passi süsteem oli üks keskseid elemente sellel teekonnal, ühiskonna avamisel, vaktsineerimishõlmatuse tõstmisel. Ehk väga selge edulugu.

Ma arvan, et COVID‑passi süsteem on õige, see on kindlasti aidanud ühest küljest toetada nakkusohutumate ürituste ja tegevuste korraldamist, aidanud neid riske maandada, samal ajal on see aidanud hoida ühiskonnaelu avatuna nii palju, kui see pandeemia ajal on võimalik, ning kahtlemata ka soodustanud ja julgustanud inimesi vaktsineerima minema. Nii et me jätkame kindlasti selle passisüsteemiga niikaua, kuni see pandeemia kestab. Väga loodan loomulikult, et üheskoos pingutades me saame ka vaktsineerimisega hõlmatuse piisavalt kõrgele tasemele, Põhjamaadega sarnasele tasemele, nii et me saame samamoodi nendest piirangutest järk-järgult loobuda. Helmen Helmen Kütt, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! 25. oktoobril edastas Eesti Arstide Liidu volikogu avaliku pöördumise Riigikogu, valitsuse ja tööandjate poole.

"Kriisiga toimetulek sõltub eelkõige arstidest, õdedest ja hooldajatest. Üha keerulisem on leida töötajaid COVIDi osakondadesse ja motiveerida neid tegema kurnavaid ületunde. Riigipoolse rahastuse kärpimise tõttu võivad kaduda ka koroonapatsiente ravivate tervishoiutöötajate lisatasud. Arstide liit peab seda lubamatuks." Minu küsimus on: millistele

Loomulikult, meie siht on see, et me käesoleval aastal saaksime selle pandeemia maksimaalselt kontrolli alla, ka haiglate olukorra selliseks, et meil enam nii suurt lisarahavajadust, tegelikult ka haiglaravivajadust järgmisel aastal ei tuleks. Ma usun, et see suund ja soov on meil kõigil siin saalis ühine ja kõigil ka arstkonnas ühine. Selleks, et tagada COVID‑19 osakondades töötajatele lisaraha, oleme otsustanud valitsuse tasandil võtta kasutusele taas kord haigekassa reservkapitali, mida oleme varasemalt teinud ja hiljem selle taastanud. Antud juhul siis 11,79 miljoni euro ulatuses. Summa võib veel täpsustuda. Haigekassa koguneb järgmise nädala reedel, et teha ametlik otsus, mis puudutab oktoobrist kuni detsembrini lisatasude

haiglates ületundide eest tasumiseks, täiendavate koefitsientide maksmiseks. Katteallikas võib olla kas haigekassa reservkapital, Vabariigi Valitsuse reserv või halvimal juhul lisaeelarve, kuid, ma loodan, et

tavapärase töö raames ületunde tehes nakkusohtlikkus osakonnas ilma lisakoefitsientideta. Seda ma kindlasti õigeks ei pea ja seda kindlasti ei tule. Riho Riho Breivel, palun! Lugupeetud juhataja! Hea minister! Ma tahaksin pöörduda oma küsimuses tagasi selle juurde, mida ma ka Urmas Reinsalult küsisin. Kui ma teie tegevust vaatan, siis tundub, et te olete momendil liberaalide käepikendus oma tegevuses.

Kas see ei ole ikkagi Keskerakonna agenda, ma mõtlen? Ja küsimus ... Aeg! ... kas te kavatsete ikkagi jõulisemaid seaduslikke vahendeid rakendada, et me saaksime sellest asjast üle, mitte ei lase inimestel ära surra? ...

Mis puudutab seda teist varianti, läbipõdemist, siis loomulikult on see ohtlikum variant, loomulikult on see tüsistustega variant. Meil on üle 10 000 inimese, kes on seda haigust haiglaravil põdenud, üle 100 000 ja veel enam on neid, kes on nakatunud. Minu soovitus on loomulikult vaktsineerida, enne kui see viirus kedagi meist üles leiab. Me teame, et selle nakkusohtlikkus ongi selline, et meil on kaks valikut: kas ohutum, efektiivsem, kindlam viis ehk vaktsineerimine või märksa ohtlikum, prognoosimatute tagajärgedega haiguse läbipõdemine, millel võivad olla väga rängad tüsistused, pikaajalised kõrvalmõjud, mida [kõiki] isegi veel ei teata, kuna see haigus ei ole nii kaua siin Eesti riigis olnud. Peeter

et piitsa pooldajad on ülekaalus ja prääniku pakkujatele on tõmmatud nagu vesi peale.

on erinevad valdkonnad, erinevad sektorid. Igaüks püüab ju leida parimat lahendust, ühest küljest tagades nakkusohutust, viiruse tõkestamist, samal ajal hoides ka inimeste kultuurivõimalusi, vaba aja veetmise võimalusi, haridust, vaimset tervist.

ühiste pingutustega ületatav, ilma selleta et me läheme, nagu te kirjeldasite, pelgalt piitsameetodi teed. Meie siht on ikkagi see, et toetada, julgustada neid, kes kõhklevad, aidata neid terviseteadlike valikuteni ja seniks vähendada maksimaalselt kontakte

ja et kõigil õenduse kogemusega inimestel oleks motivatsiooni ja jaksu aidata lahendada praegust koroonakriisi? Aitäh!

Neil on vaja saada kindlustunne praktikakulude tasumisel ja samal ajal ka koolitustellimuse tagamisel koostöös Haridus‑ ja Teadusministeeriumiga. Ma tean, et haridus‑ ja teadusminister seda selgelt toetab, nii et olen optimistlik, et leiame vajalikud lahendused. Nüüd ja praegu, kriisi ajal, nagu viitasin, oleme suunanud sinna lisaressurssi rahalises mõttes ja loomulikult oleme palunud appi paljud haiglad,

küll küsitakse koroonapassi või negatiivset testi, kontrollitakse ja testitakse inimesi piiri peal. Eesti ei tee mitte midagi. Ei teinud ka eelmise laine ajal, kui Venemaal oli olukord palju hullem, ei tee ka täna, olukorras, kus Lätis on juba pikemat aega ühiskond täiesti lukus ja olukord hull, aga piir on lahti ja kõik võivad vabalt liikuda. Mitte mingisugust kontrolli ei ole. Ka te ise tunnistasite, et olukord on hullem Lõuna-Eestis. See on ju selge tagajärg sellele, et Lätist on saanud inimesed vabalt siin käia. Tänases olukorras, kus on olemas juba ka tüvi delta+, mis on oluliselt nakkavam, jõuab see sellise käitumisega varem või hiljem siia. Mida te ootate? Miks te mitte midagi ette ei võta meie rahva kaitseks? Aitäh!

piiriületusel teste tehes inimesed positiivseid proove annavad. See [tulemus] on tihtipeale kõrgem, kui ametlik levik seal riigis seda eeldaks. Tegelikult me testime piiridel, me ka sekveneerime, kontrollime, mis tüved on siia tulnud, milliseid tüvesid on avastatud. See koostöö käib üle Euroopa,

Raivo Tamm, palun! Ma tänan, lugupeetud eesistuja! Austatud minister! Augustikuus sai selgeks, et koroonaviiruse deltatüve puhul ei ole võimalik saavutada karjaimmuunsust. Praeguses kriisis ei saa valitsuse eesmärk olla enam karjaimmuunsuse tekitamine, vaid haiglakoormuse vähendamine. Haiglaid koormavad vanemaealised inimesed, kuid ometi me suuname energia laste vaktsineerimisele, nende liikumise piiramisele. Lapsed ju peaaegu haiglasse ei satugi. Nende vaktsineerimine on kaudne meede, mis vähendab küll nakatumist, kuid mitte ülemäära palju. Haiglakoormuse vähendamiseks tuleks jõuliselt tegeleda otseste meetmetega ehk vanemaealiste vaktsineerimisega. Praegusest tegevusest jääb mulje, et laste vaktsineerimise teel üritab valitsus ehitada üles Potjomkini küla. Kas valitsuse eesmärk on endiselt saavutada mingi vaktsineerimise protsent? Miks ei tegeleta laste jõulise vaktsineerimise asemel sama jõuliselt kõige suuremate riskigruppide vaktsineerimisega? Ma Aitäh! Tegelikult, vaadates vaktsineerimise numbreid, me näeme, et just nimelt vanemates vanuserühmades on meil kõrgem hõlmatus, mis ongi algusest peale olnud meie poliitika ja see nii-öelda siht ja eesmärk, mida on Sotsiaalministeerium eesotsas terviseministriga vedanud ja toetanud.

Täna oleme kuskil 72% juures, loodame ka siin saavutada võimalikult 80% lähedase tulemuse ning aasta jooksul üle selle, et just nimelt see riskirühmade kaitse oleks kõrgem. Nii et ma siin olen teiega ühes paadis.Laste vaktsineerimise peamine kasutegur on see, et see aitab tagada nende jaoks tervikuna nakkusohutumat ühiskonda, tagada neile võimaluse saada haiglaravi ka muude haigusjuhtumite, muude tervisemurede korral, mis võib olla piiratud, kui viirus tervikuna riigis liiga laialdaselt levib

COVID‑19 haiguse vaates, aga kuna laste tervise hoidmiseks, ka vaimse tervise hoidmiseks ja hariduse pakkumiseks on oluline kontaktõppe tagamine, siis pakutakse ja võimaldatakse vaktsineerimist ka neile, sellele vanuserühmale. Sama teeb ka Eesti ja soovitus on sellest lähtuda. Iga kaitsesüst aitab, eakad on esmane prioriteet, täiskasvanud elanikkond ja

ühel ja samal positsioonil, et laste vaktsineerimine on perekonna otsus ja seda tuleb austada, aga selgitustöö peab sinna juurde jooksvalt käima. Koolivaheaeg on kohe-kohe läbi saamas ja kõige akuutsem küsimus lastevanematel on täna see, mis saab järgmisel nädalal.

õppega tavavormis edasi. Kas te Kõlvartile olete kõne teinud, küsinud, miks ta nii käitub? Miks tekib selline kommunikatsioonikriis keset seda suurt kriisi? Kuidas te plaanite seda lähiajal lahendada?

toetusmeetmete ja ohutusmeetmetega. Aga see, et on mingeid omavalitsusi, mingeid piirkondi, mingeid kooliastmeid, kus ka edaspidi rakendatakse distantsõpet, on kahjuks reaalsus seni, kuni see pandeemia kestab. Nagu ma olen enne öelnud ja kordan üle, saame me kõik täiskasvanutena anda oma panuse.

kõiki, kui on vastav müügiluba ja nende jaoks on need vaktsiinid kuulutatud ohutuks ja efektiivseks. Seeläbi annab oma panuse ka iga laps, selleks et ta ise oleks kaitstud, selleks et ühiskond oleks avatum ja selleks et ta saaks kontaktõppest osa. Ma saan aru, et ma kordan ennast, aga vaktsineerimine ongi see jätkusuutlik tee kontaktõppe tagamiseks ühiskonnas tervikuna. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Lugupeetud minister! Mul on kaks küsimust. Kas te olete jätkuvalt seisukohal, et vaktsineeritud inimesed, kes võivad olla nakkusohtlikud,

Teine küsimus on mul see. Peaminister on öelnud, et te võtate poliitilise vastutuse, kui haiglate koormus jõuab kriitilise piirini. Riigikogu esimees Jüri Ratas on öelnud, et te ei ole seda öelnud. Kumb räägib tõtt ja kumb valetab? Või on olukord selline, et teie arvates ei ole haiglate koormus jõudnud kriitilise piirini olukorras, kus piiratakse plaanilist ravi ja kasutatakse parameedikuid? Võib-olla kommenteerite ja selgitate meile. Aitäh!

Mina olen öelnud just niipidi, nagu praegu rõhutasin. Minu vastutus on tagada haiglate toimepidevus, anda endast parim. Täna, nagu viitasin, on kõige raskem lõunastaabis. Põhjaregioonis on olukord veel mõnevõrra parem,

eelmise laine tipp saavutatud. Mõnevõrra leebem ja lihtsam on olukord nendes haiglates, kus patsientide hulk on märkimisväärselt väiksem, kui oli teise laine ajal. Need on need laused, mida ma olen öelnud. Aga teil oli küsimuse esimene pool ka, mille ma jõudsin ära kaotada. Äkki on võimalik korrata, kui sobib?

tähelepanelikuma käitumise koht. Loomulikult me teame, et risk on küll väiksem, aga see risk ei ole null ja iga riski tuleb maandada. Jevgeni Ossinovski, palun!

meil on 25 000 80+ inimest vaktsineerimata, siis on selge, et ehkki hospitaliseerimise tase kõrgema vaktsineerituse tõttu on madalam kui kevadel, siis lõpuks lähevad ikkagi haiglad umbe.

Tegelikult on ju haiglate toimepidevuse tagamiseks ainult üks tee, mis on valitsuse kohustus: vähendada nakkuskordajat alla 1 väga kiiresti. Ma tahaks teada, mis on need reaalsed, konkreetsed, väga kiired sammud selleks, et seda saavutada.

Küsite, mida valitsus teeb. Ma enne viitasin, et oleme tegelikult teinud juba varasemalt see nädal samme. Ma ei hakka neid üle kordama, arvan, et te kõik neid teate. Täna valitsuskabinet reaalajas istub koos hommikul kümnest saadik koos teadusnõukojaga ja Terviseametiga: on see maskikandmise laiendamine, koolides testimise korraldamine või meelelahutustegevuse vähendamine ja piiramine. Laiem kaugtöösoovitus anti juba varasemalt. Nagu viitasin, siin on koht, kus vabatahtlikkuse korras peaksime kõik mõtlema, mis on need täiendavad sammud. Mis on miinimumpakett, seda on valitsus ette öelnud, mis on maksimumpakett, seda teab igaüks meist ise. Kui palju on meil võimalik teha kaugtööd, kui palju on meil võimalik üritusi ära jätta, kas me oleme ise vaktsineeritud, kas me oleme oma sugulasi, pereliikmeid, lähedasi, töökaaslasi selles veennud?

Helle-Moonika Helme, palun! vaimse tervise, meeleheite ja võib-olla ka enesetappude kriis nende inimeste hulgas, kes valitsuse kehtestatud riskianalüüsi põhjal on sattunud olukorda, kus avalikust sektorist, ettevõtlusest, kaitseväest, meditsiinisüsteemist, igalt poolt täiesti legaalselt vallandatakse, kusjuures ainult ja ainult põhjusel, et nad ei ole vaktsineeritud. Nad ei saa muuseas sel põhjusel enam isegi ka töötukassa teenuseid. Miks valitsus seisab ainult nende inimeste eest, kes on ohustatud koroonast, aga ei seisa inimeste eest, kes valitsuse valitud meetodite tõttu kaotavad elus absoluutselt kõik?

töötajad garantiiks. Samal ajal me loomulikult seisame kogu ühiskonna eest. Vaadake neid piiranguid, tegevusi, kontrollireegleid. Me tagame kõigile võimaluse hariduselust osa saada. Me oleme andnud tööandjatele võimaluse

hoolimata oma vaktsineeritusest või läbipõdemisest. Selle nimel töötas eelmine valitsus, on praegune valitsus töötanud ja töötab ka edasi. Vaimse tervise muresid ei saa kindlasti alahinnata, nende süvenemise risk on seda suurem, mida kauem see kriis kestab.

Mida kiiremini me terviseteadliku valikuni jõuame, seda kiiremini kriisist välja tuleme ja seda vähem on vaja arutada selle üle, kas ja kus mingeid täiendavaid piiranguid kehtestatakse ja kuidas see mõjub ühe või teise inimese vaimsele tervisele. Suur Suur tänu! Nüüd on meil küsimuste ja vastuste aeg lõhki, ma järgmist küsimust võtta ei saa. Saame minna kolmanda ettekande juurde. Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esinaise Le Vallikivi ettekanne kestab 20 minutit ja sellele järgneb 30 minutit küsimusi. Palun!

minu kriis ja kõigi teie, saalis istujate kriis. See puudutab meist absoluutselt igaühte. Me ei räägi ainult tervisest, me räägime ka sotsiaalsest keskkonnast, meie riigist tervikuna. Ma tõesti ei Ma tõesti ei tahaks seda, et meie riigist saaks selline riik, mille üks põhiline väljund on olla suur tervisetehas, kus me likvideerime halbade terviseotsuste tagajärgi, mida me tegelikult oleks saanud vältida. See puudutab meist igaühte väga sügavalt ja meil igaühel on tegelikult olemas see üks millimeeter, millest rääkis professor Peep Talving, millega me saame seda kriisi leevendada. Kuulates tänast keskustelu, läks mul tuju natuke kurvaks, selles mõttes, et tegelikult sõltub ju väga palju rakursist, mismoodi me neid asju vaatame. Perearstidena me samamoodi saaks ju meenutada kõike seda halba või valet, mis on juhtunud selle kriisi käigus, ja meenutada seda, mis juhtus 27. detsembril, 19. aprillil või 7. juulil. Aga see ei anna meile mitte midagi. Selle kriisi märksõna ongi see, et me elame väga muutuvas inforuumis. Jah, me ehmatame endiselt nende asjade peale, mis on täna teistmoodi, kui nad olid eile, mis on täna teistmoodi, kui nad olid 23. septembril. Ma panen käe südamele ja ütlen, et ka meie perearstidena olime väga ehmunud, kui meie kahe doosiga täisvaktsineeritud kolleegid hakkasid juuli lõpus või augusti alguses haigestuma.

See töötab tegelikult väga kenasti, keegi vaktsiini tagasi saatnud ei ole. Nende perearstikeskuste hulk, kes saadavad aktiivselt vaktsineerimisteateid, oli juba eilseks mitmekordistunud. Ma loodan, et need kümme päeva on tegelikult alles algus. Ma loodan, et nendel kümnel päeval on reaalselt käegakatsutavad tulemused, ja ma loodan, et inimesed võtavad ka ise ühendust. Võib-olla tõesti on mõned perearstikeskused natuke heitunud kõnedest, mille tagajärjeks oli sõim kevadel, suvel ja varasügisel. Aga tehes ise eile neid kõnesid, ma

ühegi inimese, ka kõigi teie seast täna, siis see on tegelikult teie väga suur panus ja väga suur millimeeter. Arstitudengid on vabatahtlikuna kaasatud kontaktivõtmisesse,

Kuueaastane, kes põdes COVID‑it eelmise aasta oktoobris, on uuesti positiivne täna, novembris. Immuunpuudulik

ma näen ka seda, et erinevate maailmade küsimus on endiselt aktuaalne. Sellelsamal tänahommikusel vastuvõtul

tõesti ei taha olla ühegi inimese vastu kuri ega ebaviisakas, aga ma kardan, et see on lühike armuaeg, kui me saame esmatasandil nende inimestega vestelda see kümme minutit, vaktsineerida ja õhtupoole võtta vastu COVID‑positiivseid patsiente. Kui me jaksame, siis me saame minna pärast seda teatrisse, kus me näeme kahetsusväärselt palju ilma maskita inimesi.

Me näeme, et see aeg, kui ka vaktsineeritud isikud peavad tegema neid kompromisse, on kahjuks juba käes. Needsamad kooliõpilased, kellest kellest tegelikult suurema kisa ja kärata ja vaevanägemiseta on ära vaktsineeritud üle poolte, kõik nad jäävad koju, neljas kuni kaheksas klass. Õpetajad, kellest samuti väga suur osa on vaktsineeritud, ka nemad peavad minema distantsõppele

ja teinekord vaidlema ka omavahel niimoodi, et kukal higine, see käib asja juurde. Aga vaidlemisaega jääb järjest vähemaks. Selles mõttes on väga keeruline, kui

kas seesama kriitika, ükskõik mis nad tegid või tegemata jätsid, võib olla põhjus, miks nende ametite juhid läksid ja miks sinna uusi kandidaate on nii raske leida. Ka see võib olla teie või meie millimeeter, leida see inimene, kes suudab seda kõike taluda ja rahulikult, kuid kindlalt edasi minna. Selles mõttes on mul respekt ikkagi Tanel Kiige vastu, kes on suutnud oma selgroogu säilitada ja säilitada ka sektori respekti ja austuse. See, et me näeme "Aktuaalsest kaamerast" neid otsuseid, mis sündisid või täna – kui septembris võis see meid veel pahandada, siis ma kardan, et novembris muutubki see normaalsuseks, sest selliste pikkade arutelude ja kõnekoosolekute aeg saab lihtsalt mööda. Arstina me anname pahatihti nõu, mis on inimese jaoks ebameeldiv või ebapopulaarne. Ma soovin teile kõigile julgust teha üheskoos neid otsuseid ja ma soovin ka koostöövõimekust riigi ja omavalitsuste vahel, et teha vajalikke ja ühiseid otsuseid. Aitäh!

Ma veel kord tulen tagasi sellesama teema juurde, mida ma ka oma sõnavõtus puudutasin. Antud situatsioonis see minevikus ja lakkamatu meeldetuletamine, kes seda või teist tollel või sellel ajal ütles, või kas perearstid olid solvunud ja mis tundeid see neis pärast tekitas, mis sügisel juhtus – see ei ole praegu relevantne. Selles mõttes, et me oleme tagasi, meid on vaja, me vaktsineerime.

Ütlen kohe ära, et meie erakond toetab igati meedikuid ja hindab ülikõrgelt teie rasket tööd. Tulen tagasi vaktsineerimise juurde. Tõesti, teie käes ongi võti, mis peaks meie ühiskonna kallutama kõigis vaktsineerimisse puutuvates otsustes tegema õigeid valikuid. Meie poliitikutena ei saagi teha inimeste individuaalset tervist puudutavaid otsuseid. Nii lihtsalt on. Aga mu küsimus puudutab ikkagi nende inimeste tulevikku, kes põhjusel või teisel on teinud otsuse mitte vaktsineerida. Valitsuse augustikuise määruse tõttu jäävad need inimesed ilma tööst ja ka haigekassakindlustusest. Nad langevad välja teie ja kogu meditsiinisüsteemi vaateväljast ja toetusest. Te ei saa neid enam aidata ka siis, kui nad selle ühiskondliku ebaõigluse tõttu haigestuvad mingitesse muudesse haigustesse. Kuidas teie arstina vaatate tulevikku nende inimeste osas? Mis tundeid see teis kui arstis tekitab? Selles Selles mõttes, arstina ma pean ütlema, et nendele inimestele on haigestumise korral ikkagi vältimatu abi ju tagatud. Jürgen Ligi, palun! Aitäh! Hea ettekandja! Mitu tipp-poliitikut on väitnud, et perearstid ei ole neile soovitanud üht või teist vaktsiini või [on soovitanud] üldse mitte vaktsineerida. Minu arvates ei ole poliitikutel õigust oma nahka sedapidi hoida, aga see selleks. Kui levinud on selline suhtumine perearstide seas, et hoiatatakse patsienti, või kuidas te ütletegi, klienti tõsiselt mitte vaktsineerima? Neid riskiprotsente on ju väga palju avaldatud. Kas on võimalik, et perearstide seas on tõsiselt selline

mis ütlevad, et patsient on suuteline meelde jätma umbes 10% sellest jutust, mida arst talle vastuvõtu käigus räägib. Kuna me inimest vaktsineerimise teemal nõustades peame ju avatult rääkima talle nii pooldab ja soodustab, kui ka riskikohtadest, kõrvaltoimetest ja koostoimetest, siis ma kardan, et siin on suuresti ikkagi tegemist sellega, et inimene paljuski kuuleb seda, mida ta kuulda tahab. Kui meil on selliseid kolleege, kes ütlevad, et vaktsiinid on jama, siis ma ütleksin, et neid on Eesti 800 perearsti hulgas väga marginaalne hulk. Ma vähemasti loodan. Me tahaks neist kõigist kuulda ja Terviseamet sooviks neist samuti kuulda. See on täiesti lubamatu ja sellepärast me ka mittetulundusühinguga ja oma COVID‑grupiga oleme teinud regulaarseid infotunde kõigile perearstidele. Viimasel infotunnil osalesid nii peaminister kui ka Tanel Kiik. Me räägime avatult ka sellest, millised on meie strateegiad ja taktikad, mis on vaktsiinide koos‑ ja kõrvaltoimed, kuidas teha, millal teha, kellele teha, milliseid riske peab kaaluma. Seal osales praktiliselt 1000 perearsti ja pereõde, selleks, et me kõik oleks sellise värske ja kallutamata infoga kursis.

vaktsineerimine haiguse kõrgperioodil ei anna soovitud efekti ja on tegelikult ka kuritegelik, sellepärast et see tekitab uusi tüvesid. See kõik on kirjas, ka meditsiiniõppe esimesel kursusel õpetatakse seda kõike. Minu küsimus on see, kas te annate positiivse hinnangu või negatiivse hinnangu sellele koolis õpitule või ütlete äkki seda, et Tanel Kiik on oma propagandaga vaktsineerimise osas läbi kukkunud. Kogu austuse juures pean ütlema seda, et antud proua on oma sõnavõttudega tuntud juba

Protseduuriline küsimus, Kalle Grünthal, palun! Austatud Riigikogu istungi juhataja! Ma küsisin konkreetse küsimuse ja kui ettekandja on puldis, siis ta peaks vastama küsimusele kas jah või ei.

Me teame teiega seda väga hästi, et Riigikogu liige küsib ja siit Riigikogu kõnetoolist kas Riigikogu liige, valitsuse liige, põhiseadusliku institutsiooni liige või antud juhul külaline vastab.

siis palun arvestage sellega. See on minu mõte. Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh! Ma tänan väga teid, härra Jüri Ratas, selle selgituse eest, et

palju jõudu teile ja meile kõigile! Meditsiinitöötajad on pandeemiaga tegelenud esimesest päevast peale ja selle aja jooksul on Eestis kaks valitsust rakendanud erinevaid meetmeid, et haigust ennetada, tõrjuda, aidata ravida. Aga muidugi on nii meie teadmised siin kui ka kogu maailmas COVID‑i kohta ju vahepeal palju täienenud. Öeldakse, et tarkus tuleb alati tagantjärele ja kahjuks pole sellest siis enam kasu, aga siiski. Mida oskame nüüd teha teisiti ja mida me saame oma ühistest võimalikest vigadest õppides juba homme selle haigusega võideldes paremini teha? Suur paremini teha? See haigus tõepoolest õpetab meid absoluutselt iga päev. Tänaste teadmiste kohaselt me saame vaktsineerida alates 12. eluaastast, me saame oma käsi pesta, me saame maske kanda, me saame distantsi hoida ja me saame balansseerida sellel õrnal piirjoonel, mis eristab vabadusi kohustustest ja normaalset elu ühiskonna lukkupanekust. Täpselt nii see ongi. See haigus Lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja, perearstide seltsi juhatuse esinaine Le Vallikivi! Noorema põlvkonna arstkonna esindajana olete küllap väga hästi koolitatud, teil on ka kogemus esmatasandi meditsiinis. Kas te nüüd olete nii kena ja ütlete kolm soovitust eri põlvkondade inimestele Eestis, mida peab tegema, et iseennast kaitsta ja seda alalhoiuinstinkti kuidagi kõigis inimestes edendada? Teil on häid kogemusi, kindlasti kehvemaid ka, aga võtke kokku need soovitused. Ma muidugi tänan komplimendi eest. Ma ise pean ennast küll juba keskealiseks meditsiinitöötajaks kahekümneaastase kogemusega. Aga sellegipoolest, kui me räägime kolmest soovitusest, on: hoidke üksteist, arvestage üksteisega, vaktsineerige. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud ettekandja! Minu küsimus on natuke erialaline. Immunoprofülaktika ekspertkomisjon andis olemasolevatele teadusandmetele, rõhutan, et teadusandmetele tuginedes juba juulikuus käesoleval aastal soovituse arvestada antikehatesti positiivset tulemust kui COVID‑19 läbipõdemist. Ma küsin, milline on teie kui arsti arvamus, kas see ekspertkomisjoni soovitus on adekvaatne ja kas sellega peaks arvestama ja kas oleks mõistlik ka COVID‑haiguse läbipõdenutele anda kuue kuu asemel aastane garantii võrdselt vaktsineeritutega. Kõik meditsiiniringkondade inimesed on kinnitanud, et läbipõdemine annab tugevama immuunsuse kui vaktsineerimine. Kui tõepoolest on olemas antikehad, mis on mõõdetavad, siis me saaksime kulutada oma energia ja ressursi vaktsineerimata inimeste ja nende inimeste, kes ei ole läbi põdenud, vaktsineerimisele (Juhataja helistab kella.), mitte kulutades ressurssi nendele, kes juba omavad antikehasid.

selle testi kas jaanuaris, veebruaris, märtsis või oktoobris, eks ole, kust kohast see 12 kuud siis tiksuma läheb, kus kohas on see tiiter, kas ma peangi jääma seda antikehade taset mõõtma? Selles Selles mõttes on see ka selline küsimus, kus aeg peab meile ütlema, mis on õige vastus, eks ole. Täna me ei tea seda vastust, seda ütleb ka immunoprofülaktika komisjon. Aga peab vaatama edasi. Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Jõudu teile teie töös! Ma arvan küll, et te olete täna väga õiges kohas, sest ka Eesti parlament vahetevahel vajab sellist arsti külaskäiku. Kui me suudame siit 10% kaasa võtta, siis ma arvan, et on väga hästi. Kahjuks on küll patsiente saalis vähe, aga küllap nad kuulavad meid kaugemal.Minu Minu küsimus teile tuleb sellest valdkonnast, et te puutute tõepoolest ka vahetult kokku kogu selle ühiskonnakorraldusega nende erinevate vestluste ja oma patsientide

Aga nagu te ka ise mainisite, see informatsioon, mida me saame igalt poolt, on tohutult vasturääkiv.

meil ka ajakirjanduses olnud artikleid tuntud spetsialistidelt ja arstidelt, kes kirjutavad, et tegelikult ei ole vaja seda antikehade taset pidevalt nii kõrgel hoida. Isegi kui see langeb alla, siis tegelikult ju organismi antikehad alles ja kui inimene nakatub, siis nad jälle kasvavad ja tase tõuseb üles. Mida teie soovitate? Aitäh! teie soovitate? Kui 4. oktoobril ikkagi meie immunoprofülaktika komisjoni eksperdid otsustasid, et tõhustusdoos on näidustatud kõigile eesliinitöötajatele, 65+ inimestele ja pikemas perspektiivis ka nendele inimestele, kelle vaktsineerimisest saab enam kui 180 päeva mööda, siis mina olen selle väga suur pooldaja. Sellest Sellest COVID‑ist võib täpselt samamoodi kujuneda pikemas perspektiivis hooajaline gripp, mille vastu me saame süsti igal sügisel ja eriti ei nurise.Ma ei ei nurise. Ma ei saa jätta meelde tuletamata ka seda, et tänu ... noh, kas just tänu ühiskonna avatusele, aga ka gripp on Eestis juba täiesti ametlikult maale tulnud. Selles mõttes, et mida rohkem me saame ennetada ja ära hoida, seda vähem me peame pärast tagajärgedega tegelema. Oudekki Loone, palun! Aitäh! Aitäh, proua Vallikivi, et te täna siin olete! Ühinen kõigi eelkõnelejatega, et teie kuulamine on äärmiselt vajalik.

haigete inimeste jälgimise ja nende abistamisega. Sellega seoses mul ongi küsimus, eriti arvestades praegust olukorda: millistest ressurssidest teil puudus on?

Suur tänu, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja proua Le Vallikivi, doktor Le Vallikivi! Suur tänu teile perearstide hääle toomise eest siia saali ja absoluutselt kõikidele sinna seltsi kuuluvatele perearstidele!

Kroonviiruse kriis on juba pikalt kestnud ja inimestel on tekkinud ilmselt lisaks sellele haigusele ka vaimse tervise probleemid, nii eakatel kui ka noorematel ja miks mitte ka keskealistel. Kuidas te tunnetate siin oma töökoormuse tõusu ja mida te näete tuleviku osas? Jah, Jah, see on üks selle kriisi kõrvalmõjusid. Me näeme seda, et vaimse tervise probleemidega inimesi on oluliselt rohkem kõigis eagruppides: lapsed, noored, keskealised, vanemad inimesed, inimesed, kes on kaotanud oma lähedase või kaotanud oma tervise või kaotanud kõik materiaalse või kaotanud kõik, mis on elus olnud tähtis. Me näeme ka seda, et meil on

kui me räägime kliinilistest psühholoogidest, kui me räägime vaimse tervise õdedest, kui me räägime lastepsühhiaatritest, kui me räägime ka vanemate inimeste hädadele keskendunud psühholoogidest ja psühhiaatritest. Positiivne on see, et stigma vaimse tervise probleemide puhul on hakanud selle kriisi käigus lahtuma. See ei ole enam imelik, kui sa räägid, et sa oled läbi põlenud, sa oled vihane, sind ei huvita miski, sa ei taha midagi teha, sa nutad päevad otsa, sa ei tule voodist välja. Aga teinekord tabab meid

väga palju rohkem ja nad on väga palju keerulisemad. Meil tõesti oleks vaja sidusust teiste erialadega, et neid inimesi paremini aidata. Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja, tänan ka omalt poolt. Kuna see viirus on muteeruva tüvega, siis sellega võitlemine on natuke nagu liikuva sihtmärgi laskmine. See viirus ei ole homme enam see, mis ta oli täna. Te juba tegelikult vastasite sellele küsimusele, mis mul oli valmis mõeldud, kas see viirus on selline, mis meie hulka Aga küsin kaks täpsustavat küsimust. Kas meil ongi oodata järgnevatel aastatel umbes kahte lainet igal aastal, kevadel ja sügisel? Mis suunas see viirus võiks edasi muteeruda: kas ta muutub veel nakkavamaks, muutub ta letaalsemaks või vähem letaalseks? Mis on meditsiinivaade

tugevamaid kaarte, mida see viirus on suutnud välja käia. Sellest hullemat ta päris pika perioodi jooksul välja mõelda ei ole suutnud. See annab teatavat lootust. Aga kuna ma ei ole selgeltnägija, siis ma tõesti ei oska öelda, kuidas see päriselt kulgema hakkab ja kas ta tapab veel efektiivsemalt või levib veel paremini. Aga ma loodan, et pigem

Aga tuli ja tuli ka kolmas. Selles mõttes ma pigem oleks mõõdukalt pessimistlik kui optimistlik, ma ei arva, et ta ühel päeval lihtsalt võtab kätte ja kaob ära. Austatud Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esinaine Le Vallikivi, ma tänan teid teie ettekande eest ja ma tänan teid teie vastuste eest. Rohkem küsimusi ei ole. Mina tänan teid. Ma tänan teid väga heade küsimuste, toetuse ja heade soovide eest meedikutele. Ma võtan need siit kindlasti kaasa. Aitäh! Palun edastage tõesti kogu Riigikogu poolt

Nii nagu on soovinud riigieelarve kontrolli erikomisjon ja nii nagu OTRK arutelu kord ette näeb, nüüd on läbirääkimiste aeg. Avan läbirääkimised. Ütlen niipalju, et riigieelarve kontrolli

Palun! Kaheksa minutit. Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! No piinlik on. Piinlik ja valus selle pärast, kuhu teist korda aasta jooksul on meid juhitud. See on täiesti uskumatu, et olukorras, kus need vead on juba üks kord ära tehtud, me oleme näinud, mille toob kaasa otsustamatus, uitjuhtimine, segaste, vastuoluliste sõnumite andmine,

See on see suund, kuhu me liigume. Juulikuust saati ei ole nakkuskordaja alla 1 olnud, ta on kogu aeg olnud üle 1. Viirusfoon on praegu ajaloo kõige kõrgem. Härra minister tunnistas, et ta ongi lähtunud vildakatest prognoosidest, mis ei ole arvesse võtnud seda, et meie testimisstrateegia muutumine, millele siin täna tähelepanu juhiti, tegelikult alahindab seda, kui palju meil nakkust on.

ma ei tea, peab mingi ime juhtuma, et seda 700 kätte ei tuleks. Opereerime siiski reaalsete prognoosidega. Kui me suudame kiiresti R‑i saada – need on Mario Kadastiku prognoosid, võite nendega tutvuda – alla 1, siis meil õnnestub kuskil 705 pealt hakata seda kaart alla tegema, aga selleks on väga vähe aega, sest edasi tuleb 800 ja 900 ja tuleb ka 1000. Ja tuleb ka 1000! Siis me ei räägigi sellest, et meil ei ole plaanilist ravi võimalik osutada. Kuidas on võimalik, et me tegelikult oleme jälle seda oma meedikutele ja teistele inimestele teinud? Peaminister, täiesti uskumatu, ütleb, et tema ei saa aru, miks enamus peaks ennast vähemuse pärast piirama.

ei ole võimalik samal viisil taastada. Ja siis on vaidlused: oot, ei tea, kas Tallinna linnapea ikkagi käitus mõistlikult või mitte, kui ta 4.–8. klassi nädalaks ajaks distantsõppele saatis. No aga pakkuge siis adekvaatset üleriigilist juhtimist!

olukorras, kus on 25 000 eakat inimest vaktsineerimata. See on meie seis täna. Ja me arutame, et vaat, ei tea, kas ikka vaktsineeritud peaksid teatris maski kandma või mitte. No tulge nüüd maa peale! See on katastroof, mis meid ees ootab. Mida me selle peale [teada] saime? Peaministrilt [saime teada] esmaspäeval ja täna: tuleb tõhustada vaktsineerimist, me töötame hommikust õhtuni selleks, et vaktsineerimist edendada, on palju erinevaid asju, mis on juba tehtud ja veel on töös, ja arutelul veel väga palju erinevaid asju, mis kõik hakkavad vaktsineerimist edendama. Vaat, kui oled juba laeva pealt maha hüpanud ilma päästevestita, siis on tore küll, kui tuleb meelde, et oleks pidanud selle kaasa võtma, aga hilja on. Siis on juba hilja. Vaktsineerimist tuleb loomulikult edendada ja loomulikult on see pikas vaates ainuke lahendus. Aga hetkel,

on möödapääsmatult vaja kontakte vähendavaid piiranguid. Sinna me oleme jõudnud halva juhtimise tulemusena. Vaktsineerimisvead on kestnud kevadest saati, neile on tähelepanu juhitud siin saalis sadu kordi ei ole tegelikult muud ette võetud kui aina suurema tihedusega kõneldud, et, kallid inimesed, minge vaktsineerima. No tore, need, kes seda kuulasid, on selle juba ära teinud. Natuke vähe

Mitte keegi! Kas keegi valitsusest on Riigikogu fraktsioonidega päriselt arutanud, mida me võiksime koos ühiselt teha? Sotsiaaldemokraadid tegid üleskutse: sõbrad, see on meie ühine vastutus, meil on erinevad nägemused sellest, ka ka ilmavaatelised, mis iganes, mõnel ka poliittehnoloogilised, aga kriis on käes, meie ühine kriis, saame kokku, lepime meetmete paketi kokku ja jätame need erimeelsused, mis meil on, hetkeks kõrvale. Kas keegi vastas sellele üleskutsele? Ei! Kuulsime seda toredat ühepoolset juttu siin esmaspäeval peaministrilt ja täna sotsiaalministrilt, aga reaalselt kokkulepitud tegevusplaani, ühist, mida teha selleks, et sellest asjast üle saada, ei ole. Aga arutatakse. Arutatakse, kogu aeg arutatakse, lõpmatult arutatakse.

700 oli meil eelmine kord. Olime kriitilise piiri lähedal töötajate mõttes, täna on see madalamal. Inimesed on ületöötanud, nad ei taha sinna enam minna, nad ei lähe, raha eest ka ei ole inimesed enam nõus koroonaosakondadesse minema. Sellest võib ju aru saada.

See, mida valitsus on kohustatud tegema, on ühemõttelise paketi rakendamine selleks, et kiiresti nakkuskordaja alla 1 saada. See on ainus viis katastroofi vältida ja seda tuleb teha. Aitäh!

mis võimendavad teineteist. Ühelt poolt tervisekriis, millest on nii palju räägitud, nakkuse levik on kõrgeimal tasemel, mis ta üldse olnud on. Haiglate koormus on – täna juba võib öelda – üle kriitilise piiri. Me rakendame erakorralisi meetmeid, vähendame Samal ajal on tegemist juhtimiskriisiga, millele on ka siin väga palju viidatud. Valitsus on olnud ajast maas, on toetunud ebaõigetele ebaõigetele prognoosidele või ilmselgelt alahinnanud ohuolukorda ja ei ole teinud ka järeldusi oma varasematest eksimustest. Otsused jäävad hiljaks, otsuseid lükatakse edasi või otsuseid ei tule üldse. Ja kui otsused tulevad, siis suures osas on nad ebaloogilised, arusaamatud ja ebaadekvaatsed.Vale Vale ohuhinnang ja sellest järelduse mittetegemine on ääretult kahetsusväärne, sest me ei õpi oma vigadest. Ma ei ole nõus nendega, kes ütlevad, et ärme vaatame minevikku.

looma sellise usaldusliku sideme, et inimesed tahaksid [vaktsineerima] tulla. Siis on valitsuse üleskutsel autoriteeti. Tänaseks seda autoriteeti enam ei ole. Vaktsineerimisest üksi on vähe. Vaktsineerimisest üksi on vähe. Minu jaoks jääb arusaamatuks, miks me ei soovi nakkuse levikut takistada sellega, et ka vaktsineeritud inimesi, kes on nakkusohtlikud, testiksime, kui nad on puutunud kokku haigetega, et me ka neile laiendaksime lähikontaktsuse nõuet, nii nagu see on vaktsineerimata inimestel. Miks me loome ühiskonnas sellise olukorra, kus ühtedel on privileeg nakkust levitada ja teistel ei ole seda privileegi?

seda mõistlikku lähenemist me korraldusena ei rakenda selles kriitilises olukorras. Mulle jääb arusaamatuks, miks me seda ei tee. Testimisest on samuti räägitud mitmeid kuid.

Samal ajal ütleb haridusminister, et iga viieaastane laps on võimeline seda testi läbi viima. Milline siis on valitsuse hoiak ja suhtumine testidesse? Me oleme korduvalt Me oleme korduvalt teinud ettepaneku masstestimiseks, et testitaks ka neid inimesi, kes on haiguse läbi põdenud. Nüüd, mitu kuud hiljem jõuame selles kriitilises olukorras ikkagi selleni, et minnakse testimise peale. Sellest teatab valitsus üks tööpäev enne, kui algab järgmine järgmine õppeperiood peale koolivaheaega. Üks päev on aega ettevalmistuseks asjaosalistel, koolipidajatel, koolidel, õpetajatel ja kõigil teistel. Kuidas jõuavad need testid koolidesse, kuidas viiakse läbi testimised, kuidas isoleeritakse positiivse testi saanud õpilased kohe kohapeal, kuidas nad koju saavad ja nii edasi? Selle korraldusliku poole jaoks jääb üks nädalavahetus. Siis me imestame, et asjad ei toimi nii, nagu nad peaksid toimima, ja me ei ole olukorraga rahul. See on ilmselge juhtimiskriis. Milline on riiklik poliitika? Kas riiklikku hariduspoliitikat on võimalik viia kohalikesse omavalitsustesse? Haridusminister ütleb, et me ei lähe üleriigiliselt distantsõppele, samal ajal Eesti konkurentsitult kõige suurem kohalik omavalitsus langetab väga kiire otsuse, et Tallinn lähebin

Tallinnas otsustatakse minna distantsõppele kõikides koolides. Sellega luuakse erinev olukord õppetöös ja antakse ühtedele konkurentsieelis teiste ees, ühed jäävad maha, teised mitte.

vanematega.Vaatame natukene, kas need otsused, mis langetatakse, ja piirangud, mis tehakse, on süsteemsed ja adekvaatsed, et neist oleks võimalik aru saada nii, et tõepoolest tahetakse piiranguid teha ja see on ka efektiivne. Need ebaloogilised ja arusaamatud otsused on põhjuseks, miks ollakse kriitilised, miks ollakse skeptilised ka valitsuse langetatud otsuste suhtes. Kas erakondadel on ettepanekuid ja kas on koostööd? Opositsioon on valmis koostööks, opositsioon ootab koostööd. Aga need ühepoolsed kõned peaministrilt esmaspäeval ja täna tervise‑ ja tööministrilt näitavad, et seda valmisolekut ja tahet teha opositsiooniga koostööd tegelikult ei ole. Kui me küsisime täna valitsuses arutatavate võimalike otsuste kohta, siis

siis on valitsus, on ministrid, on ametkonnad, kes peaksid seda ellu viima. Paralleelselt sellega luua niisugust parteilist koroona ohjamise või juhtimise skeemi ilmselt mõistlik ei ole. Teeme seda ikka nende institutsioonide raames, mida näevad ette põhiseadus ja seadused. Need on parlament ja valitsus. Ma väga sooviksin, et meie ettepanekuid võetaks tõsiselt ja arvestataks, seda enam, et need ettepanekud, mis on tehtud, on osutunud lõpuks mitu kuud hiljem selliseks, mida valitsus on sunnitud ellu viima. Viimane asi, vaktsineerimiskahjustuste fond. Ma olen korduvalt küsinud peaministrilt selle kohta, kas seda on mõistlik rakendada. Mitmetes Euroopa riikides seda on tehtud, Soomes on see ennast õigustanud. Vastus on jäänud õhku: võib-olla seda mõistetaks valesti, tehakse järeldus, et vaktsineerimiskahjustusi ja kaasmõjusid on nii palju. No kuulge, kas soomlased on siis rumalad? Kas need riigid, kes seda on rakendanud, on rumalad? Ma arvan, et ei ole. Nii et võtame kuulda ja loome need usalduslikud sidemed. Ka vaktsineerimisvastaste jaoks on just eelkõige vaja vaktsineerimiskahjustuste fondi, et tekitada usaldust, et riik osaleb ka nende tagajärgede puhul, mis on võib-olla ebasoovitavad. Aitäh! Suur tänu teile! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Siret Kotka. Palun! Ka lisaaeg. Kui palju siis, kas minut, kaks või kolm? Kolm minutit. Lugupeetud Riigikogu esimees! Head saalis viibijad! Eelpool kõnelejad andsid COVID‑19 olukorrast põhjaliku ülevaate.

Samuti on valitsus olukorra leevendamiseks rakendanud mitmeid meetmeid. Näiteks hüvitatakse haiguspäevi alates teisest päevast. Riskirühmadesse kuuluvate vaktsineerimata inimestega võetakse telefonitsi personaalselt ühendust. Eestimaa eri piirkondades pakuvad vaktsiinibussid kodulähedast vaktsineerimise võimalust. Tervise‑ ja tööminister Tanel Kiik teeb selles vallas tõsiseid jõupingutusi. Samas tuleb olukorda reaalselt hinnata ja tõdeda, et COVID‑19 olukord Eestis on kriitiline. Meil on kaks põhiprobleemi: vaktsineeritud inimeste vähene hulk ja sellest tulenevalt suur haiglaravikoormus. Haiglaravi seisukohast on suureks murekohaks vaktsineerimata inimeste, eelkõige vaktsineerimata eakate suur osakaal. Tunnustan siinkohal ajakirjandust, kes on kajastanud haiglaravi vajavate inimeste kannatusi ja tungivaid soovitusi lasta end vaktsineerida. Loodan, et meil on piisavalt talupojamõistust, et teiste vigadest õppida. Hea meel on tõdeda, et vaktsineerimistempo tõusis eelmisel nädalal oluliselt. Vaktsineerimiste arv ületas eelmisel nädalal taas 10 000 piiri. Esimest korda jõudis COVID‑19 vastu vaktsineerima üle 10 500 inimese, mida on ligi kaks korda enam võrreldes nädal varasemaga. Südamest loodan, et suudame vähemalt samaväärset tempot hoida. Alates kolmapäevast saavad kõik perearstikeskused üle Eesti teha COVID‑19 vastaseid vaktsineerimisi nii esmase, teise kui ka kolmanda, tõhustusdoosiga. Perearstid ja ‑õed vaktsineerivad kõiki soovijaid, sõltumata sellest, kas inimene kuulub konkreetsesse nimistusse. Kindlasti on vaktsineerimistempo tõstmiseks veel võimalusi. Keskerakond on välja pakkunud kuus ettepanekut. Esiteks, toetus või hüvitis 100 eurot 60+ inimestele esmase vaktsineerimiskuuri läbimisel või tõhustusdoosi tegemisel.

Kolmandaks, hooldekodutöötajatele ühe palga ulatuses tulemustasu maksmine, kui hooldekodutöötajate lõpetatud vaktsineerimisega hõlmatus on üle 90%. toetusmeede kohalikele omavalitsustele 10–20 eurot iga elaniku kohta, kui on saavutatud vanuserühmas 60+ või täiskasvanud elanikkonnas vähemalt 80%‑line lõpetatud vaktsineerimisega hõlmatus. Viiendaks, riikliku vaktsiinikahjustuste fondi loomine koos tervikliku patsiendikindlustuse süsteemiga. Kuuendaks, vaktsiinitakso pilootprojekt kodus vaktsineerimise edendamiseks. Julgustan Vabariigi Valitsust neid motiveerivaid ettepanekuid rakendama. Ühiskond on koroonaviirusest väsinud. Inimlikult on see täielikult arusaadav. Kuid kriisi juhtides peame mõtlema mitu käiku ette. Meil tuleb ühiselt pingutada selle nimel, et ühiskonnas oleks võimalikult vähe piiranguid. Selleks on kaks meedet: vaktsineerimine ja selgitustöö. Üheks alternatiiviks vaktsineerimisele on pakutud ka kõikehõlmavat ja järjepidevat testimist. Koroonaviirus on Eesti inimeste ühine vaenlane. Teatud huvigruppide vastandumine on takistuseks piirangutevabale Eestile. On vaja hoopis vastupidist, mitte süüdlaste otsimist, pidevat välistamist ja kellelegi teisele lootmist, vaid pigem mõistvat suhtumist, osapoolte koostööd ja ühisele eesmärgile keskendumist. Põhjamaad saavad ühiskonda avatuna hoida, sest seal on kõrge vaktsineerituse tase. Igaüks meist saab anda oma panuse, et praegust olukorda parandada. Peame ühiselt toetama tervisesüsteemi ja haiglaid. Juba praegu on keeruline leida tervishoiutöötajaid COVID‑19 osakondadesse. Koormus on väga kõrge ning mitmed haiglad on sunnitud plaanilist ravi edasi lükkama. Keskerakonna fraktsioon on sama meelt president Alar Karisega, kelle sõnul ei mõjuta me oma tegudega mitte üksnes iseend, vaid ka kõiki teisi: oma lähedasi, töökaaslasi, kogu kogukonda. Lõpetuseks tahan lühidalt peatuda ka laupäeval Vabaduse väljakul toimunud meeleavaldusel. Õigus meelt avaldada on demokraatliku Eesti riigi tugevuseks. Küll aga soovin tähelepanu pöörata ühe erakonna liidrite väljaütlemistele, mis ei olnud praegust olukorda arvestades üldsegi asjakohased. Poliitilised jõud, kes teevad meeleavaldusi meditsiiniteemadel, külvates samal ajal hirme, teevad karuteene tegelikult iseendale. Radikaalsetele kommentaaridele andsid jalgadega oma hinnangu ka mitmed tuntud erakonna liikmed, kes astusid sellest erakonnast välja. See on märk, et oma tegevusega on piir ületatud. Loodan, et selles retoorikas tehakse nüüd otsustav ja Eesti riigi huve arvestav pööre. Aitäh!

Aitäh, austatud eesistuja! Head kolleegid! Väita seda, justkui Riigikogu ja eriti Riigikogu opositsioon hoiaks kõrvale tänasest probleemist, mis on tervet maailma ja meie ühiskonda rängalt tabanud, on äärmiselt ülekohtune. Vastasel juhul ei oleks ju neid arutelusid siin, ei oleks peaminister olnud siin esmaspäeval ega oleks täna seda arutelu. Paraku oleme me olukorras, kus tõepoolest peaminister tuli esmaspäeval ja tegi poliitilise avalduse, aga mida uut me kuulsime? Mitte midagi! Täpselt sama jutt, mida oleme kuulnud korduvalt ja korduvalt. Kui temalt küsiti, millistele andmetele ta tugineb, siis minu suureks üllatuseks vastas ta, nendele, mis on juba ajakirjanduses avaldatud. Aga kahjuks me teame, et ajakirjandus on täis äärmiselt vasturääkivaid andmeid koroona suhtes, vaktsiinide suhtes, ravi ja käesoleva olukorra suhtes. Kui peaminister tuleb siia ja tal puudub selge plaan, selge kava, kuidas edasi minna, ja ainukene läbiv joon kogu jutus on see, et süüdi on eelmine valitsus, süüdi on tänane opositsioon, kes ei tahtvat koostööd teha, siis on see kummalisem kui kummaline. Milleks meile siis üleüldse valitsus? Ka täna, kui minister Kiik käis meil rääkimas spetsiaalselt koroonateemalisel arutelul, siis me kuulsime küll 20–30 minutit juttu, aga see oli selline voog, kus ei olnud mitte midagi uut, mitte midagi kandvat, seda võiks nimetada lihtsalt voogedastuseks. Jällegi oli ülimalt kummaline, et et minister teatas, et jah, meil on mingisugused plaanid, aga teile ma nendest ei räägi. No andke andeks! Hea ettekandja, ma väga vabandan.

tehtud ettepanek siiski hääletusele panna, et kõik soovijad saaksid läbirääkimistel osaleda ja me saaksime võimaluse pikendada istungit. Esiteks, ma väga tänan, härra Seeder, teid selle eest. Suur tänu! Härra Põlluaas, ma vabandan teie ees. Aga teeme selle hääletuse läbi.Head

päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Palun võtta seisukoht ja

Palun, härra Põlluaas! Aitäh! Tundub, et minister Kiik on täiesti sassi ajanud prioriteedid ja selle, et ministrid ja valitsus on aruandekohustuslikud Riigikogu ees.

Eesti juhtis nakatumiste poolest kõikide riikide edetabelit. Täna oleme väga suures ja kiires tempos sinnapoole taas teel. Suvel rahustati meid, et ollakse valmis kolmandaks laineks, ärge muretsege, kõik on ette valmistatud, kõik on tehtud. Perearstidele öeldi, et puhake jalga, kui nad tegid ettepaneku, et nad võiksid vaktsineerimises et küll me teeme oma kampaaniad ja meil on keskused, meil on talgud, mis iganes. Aga nüüd me näeme, et see kõik on olnud lihtsalt üks tühi õhu võngutamine, sest ei ole valitsusel ei vaktsineerimisplaani, ei ole mingisuguseid kavasid, kõik signaalid, mis me saame, lükatakse järgmine päev ümber ja

See näitab, et ei ole ka ühist töömeeleolu ega soovigi, sest valitsus suhtleb omavahel meedia kaudu.

Siis seatakse piiranguid, mis, nagu me näeme, ei ole tegelikult tulemuseni viinud. Aga pole ka imestada, sest kõik piirangud peavad olema mõtestatud. Valitsus on sisse viinud selle, negatiivne koroonatest ei maksa mitte midagi, ja kõik need inimesed, kes on tegelikult tõestatult terved, on lükatud ühiskonnast kõrvale. Justkui vaktsineerimispass oleks see, mis tagab ja garanteerib inimeste tervise ja selle, et nad ei nakata teisi. Aga ometigi ei ole see kellelegi saladus, et ka vaktsineeritud nakatuvad, ka vaktsineeritud

viia kaudset ja varjatud sundvaktsineerimist, mille kohta ka õiguskantsler on öelnud, et see on lubamatu, see on põhiõiguste ja põhiseaduse vastane.Kahjuks

ühtlases mittemidagiütlevas voogedastuses, mida minister Kiik meile siin esitas. Mitte ühtegi kandvat ideed. See on üks katastroofilisemaid momente kogu selle kriisi juures, kui puudub selge arusaam olukorra tõsidusest, kui puudub selge arusaam sellest, mida peaks tegema. Koroonanakkus rändab riigist riiki. Riigid on seadnud erinevaid tõkendeid, kuidas kontrollida, kuidas kaitsta oma inimesi: küsitakse vaktsiinipassi, küsitakse negatiivset testitulemust, tehakse piiridel teste. Aga Eestis ei tehta mitte midagi. Eelmise laine ajal, kui Venemaal oli olukord väga hull, olid piirid lahti ja ka täna ei kontrollita meil sisuliselt mitte kuskil mitte kedagi. Soome ajakirjanduski imestab, miks Eestis ei ole mingisugust kontrolli, miks midagi ei tehta.

sealne ühiskond on lukku pandud, aga me ei kontrolli ka Eesti ja Läti piiri. Läti inimesed ei saa käia omal maal vabalt ringi, küll aga saavad nad tulla Eestisse vabalt ringi käima, poodidesse, restoranidesse, ükskõik kuhu. Seda, mis tagajärg sellel on, näitab ju selgelt see, et nakatumine Lõuna-Eestis on oluliselt suurem kui mujal. See on selle mittemidagitegemise Eriti olukorras, kus me täna oleme, kus juba liigub ringi uus mutatsioon, delta+, nagu seda on nimetatud, mis on veelgi nakkavam kui senine deltatüvi, peaksime kontrollima kõiki inimesi, kes siia tulevad. Jah, tõepoolest, lõplikult me ilmselt ei suudaks seda [tüve]

see on absoluutne vale. Me tunneme sügavat muret selle olukorra pärast, selle pärast, kuidas see kriis üle elada, kuidas hakkama saada. Me ei ole mitte vaktsineerimise, vaid sundvaktsineerimise vastu.

neli fraktsiooni on kõnelenud. Ma palun järgmiseks Riigikogu kõnetooli

Me ei ole ju kogu selles pandeemias üksi, me oleme rahvusvahelises kontekstis ja me ei saa kunagi sellest vabaks, kui kogu maailmas sellest vabaks ei saada.Tuletan meelde: vaadake, varsti kaks aastat! Meile

võib-olla rohkemagagi, registreeritud ilmselt kõik ei ole. Eestis on olnud aegade algusest, sellest ajast, kui me hakkasime registreerima, 184 509 nakatunut, eilse päeva seisuga.

meil on 138 968 miljoni kohta. Jaapanis on 13 631. Surmade näitaja, olgu öeldud, miljoni kohta Eestis on 1112, Soomes 207, Jaapanis näiteks 145 ja on palju maid, kus see on palju madalam. Aga ma ei lähe praegu analüüsidesse, ise mõtlete, targad inimesed. Esimene vaktsineerimine, tuletagem meelde, oli detsembris 2021 Inglismaal, 90‑aastane proua Margaret Keenan.

Me oleme täna palju rääkinud just nimelt vaktsineerimisest. Maailmas on arvatud, et kui me oleme täielikult vaktsineeritud, siis me saame kõik muu unustada, maskid

tapma, ta tahab elada ja ta saab elada ainult meie sees, meie rakkudes. Meie käitumisest sõltub, kuidas meil viirusega tegelikult läheb. Isegi kõige vaktsineeritumates kohtades ei ole see ainus meede. Nii panevad praegu südamele ja korraldavad asju näiteks ka Ameerika erinevad osariigid: ikka kanna maski, hoia sotsiaalset distantsi, järgi hügieenireegleid, kindlusta siseruumides korralik ventilatsioon

Iroonia COVID‑i korral on see, et nii paljud inimesed maailmas on saanud tunda üksindust, isoleeritust, frustreerumist. Ometi ei ole see ära hoidnud polariseerumist. Oli ja on võimalus solidaarne olla, et üksteist toetada. See oleks võinud olla nii globaalne kui ka sisemine kooperatsioon. Seda pole paraku juhtunud ja seda me näeme ka siin. Siin on tõsine mõtlemiskoht.

Samasugused tulemused on näiteks autoritaarses Hiinas, üheparteilises Vietnamis ja esindusdemokraatiaga Uus-Meremaal. Tuuakse välja, et pandeemia kontroll on seotud vähem poliitikaga ma mõtlen siin poliitikat selle puhtas mõttes – ja pigem just sisemise rahvusliku koostöö saavutamisega, sellega, kuidas me üksteist oskame mõista ja kuulata ja koos tegutseda. Haigus ei ole ju ise poliitiline ja teda ei peaks politiseerima. Meil on täna vaja palju rohkem kui kunagi varem sisulist pühendumist, solidaarsust, koostööd. Üheski kriisisituatsioonis ei ole süüdistamisretoorika aidanud. Pandeemiaga seotud tegijad oleme me kõik, olgu siis teaduses, meditsiinis, avalikkuses. Need oleme meie kõik. Tegelikkuses me vastutame koos, kuidas edasi minna.

Mulle on alati meeldinud Albert Schweitzeri mõte: olgem aukartlikud elu ees. Siis me teeme asju optimaalselt ja õigesti. Aitäh teile! Aitäh teile! Nüüd on fraktsioonide esindajad kõnelenud ja me läheme edasi selle järjekorra alusel, mis on hetkel kõnede järjekorras kirjas. Palun Riigikogu kõnetooli Peeter Ernitsa. Palun!

Minu noorus teadlasena, geneetikuna möödus laboris. Ma ei ole Wuhani laboris töötanud, aga olen tegelenud bakteritega ja ravimiresistentsusega ja olen näinud, kui võimas on tegelikult elu. Olgu ta bakter või viirus, ta tuleb igalt poolt välja. Lootus, et meie oleme maailma valitsejad, on väga petlik.Aga siin saalis ei tahaks ma rääkida viirusest ja bioloogiast, vaid ühiskonnast.

Doktor Vallikivi, kes täna oli väga delikaatne, ütles, et 19. mail tuli neile ministeeriumist korraldus, et puhake jalga. Ja 453 perearstikeskust puhkaski jalga. Samal istungil tuli välja, et linnade ja valdade liit on jäetud kõrvale: puhake jalga. Ja puhkasidki jalga. Täna räägib doktor Vallikivi, et nüüd nad uhavad ringi: 15 000 kõnet, 600 vaktsineerima tulnut, kasutegur 4%. Aga kujutage ette, need kuud, mille kohta Tanel Kiige juhitavast ministeeriumist tuli korraldus, et puhake jalga, läksid ju vett vedama. Raisati kallist aega. 9. septembril olin ma Terviseametis. Ma olin üllatunud, et ma olin esimene Riigikogu liige, kes Terviseametisse oma jala oli tõstnud. See oli sama päev, kui Üllar Lanno teatas tagasiastumisest. Ma veetsin seal õhtu, kohtusin nende inimestega, nägin ja kuulsin, milliseid vastuolulisi signaale nad saavad. Nad peavad töötama väga pingsalt, iga päev 300 päringut tuleb veel vastata kõigele muule lisaks. Vaatasin seda legendaarset külmladu, mida radiaatoriga soojendatakse. Mõni aeg tagasi ütles peaminister mulle siinsamas saalis,

6 miljonit või kui palju seda on, on vastu taevast läinud ja mitte keegi ei vastuta. Süüdimatus ruulib. Ja nüüd Vabariigi Valitsuse korraldus nr 305, piirangute proportsionaalsus.

Kordan taas: me ei ole vaktsineerimise vastu, mida siin öeldakse, et lamemaalased ja et te ei tea, mis on. Teame küll. Maa ei ole lame. Aga apartheidirežiimiga, mida Kaja Kallase valitsus on loonud, ei ole me küll nõus. Isegi kui öeldakse, et see ei ole apartheid. On apartheid. Aga põhiline: kogu selle Kaja Kallase valitsuse ajal on ühiskond totaalselt lõhki aetud. See on põhiline: usaldus riigi vastu, ka Terviseameti vastu, kes on eesliinil, on väga madal. See ongi põhiküsimus, miks me oleme sellises kohas. Vaadake, Tanel Kiik on oma naha päästmiseks visanud üle parda kõik, keda vähegi võimalik, ministeeriumis ja ümberringi. Meil ei ole praegu Terviseametil juhti. Kes see hull tahakski minna selle koha peale pärast Üllar Minu meelest sai Üllar Lanno väga hästi hakkama. Ravimiameti peadirektori koht on vaba ja nii edasi. Üks kõrge riigiametnik ütles mulle hiljuti, et suur osa Sotsiaalministeeriumi juhtkonnast tuleks laiali peksta. Laiali peksta! Nii et isegi Tanel Kiige peast ei piisaks. Aga see selleks.

ja mille mõtte käis välja meie erakonna liige doktor Hasso Uuetoa juba väga ammu. Aga pole oluline, kes selle välja käis. Usaldust pole, pole olemas seda fondi. Muuseas, ega need kahjud nii suured ei olegi tegelikult, kui vaadata Soome analoogilist fondi.Aga probleemid on tõsised. Valdavalt puudutab, kui küüniliselt vaadata, see olukord väga vanu inimesi, kes jõuavad kalmistule. Keskmine vanus on neil praegu 83 aastat. Eelkõige puudutab see mehi. See on tegelikult vanaisade sanitaarraie, mis võib ees seista, kui me samamoodi jätkame. Vanaisade sanitaarraie. Sanitaarraie [väljend] on Lennart Merilt pärit, metanoolitragöödia ajast, kui te mäletate,

Ma nägin seda ise, hirm tuli. Süda hakkas tal puperdama ja tänase päevani on see nii. Nendest ei ole ka palju räägitud, igasugustest tervisekahjudest, mis võivad olla ja mis ei vii küll otseselt hauda. Ma olen neid nüüd lähedalt näinud. See selleks. Ja mis veel? Järeldus minu meelest on see. Ma olen nõus selle kõrge riigiametnikuga, kes ütles, et tegelikult peaks Sotsiaalministeeriumis väga tõsist puhastust tegema. Põhiline: oleks vaja vahtkonnavahetust. Kui asi on untsu läinud, ei aita enam meikimisest. See on see järeldus. Ja ongi kõik. Ilusat päeva kõigile. Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Heiki Hepneri. Palun! Aitäh, hea esimees! Head kolleegid! Isamaa Erakond tänab ja tunnustab kõiki meditsiini‑ ja eesliinitöötajaid, kes vaatamata pikka pikka aega kestnud survele ja koormusele teevad kõik endast oleneva, et päästa inimelusid. Olukord on tegelikult väga kriitiline.

Tegelikult on ju väga oluline kontaktide vähenemine ja vastutustundlik käitumine kõige laiemas mõttes ning loomulikult vaktsineerimine. Vaktsineerimine on võimalik siis, kui selle korraldamine on tõhus. Paraku oleme jõudnud situatsiooni, kus

sellest väga-väga keerulisest situatsioonist koos välja. Solidaarsusel on kindlasti koht kindlasti koht selle kriisi seljatamises, aga poliitilise vastutuse võtmisel on tegelikult mitte vähem tähtis koht. Kui poliitilist vastutust ei soovita võtta, siis paraku lõhub see solidaarsust ja koostööd

ilmestamiseks. Tõepoolest, me kõik soovime, et meie koolid oleksid avatud ja ei oleks distantsõpet. Esmaspäevast lõpeb vaheaeg ja haridusminister on ütelnud, et esimene tund võiks alata koolides üldise testimisega. Üllas eesmärk. Seda võiks tõesti teha, et kuidagigi viiruse levikut ohjeldada. Aga loosungitega, kui neile ei järgne konkreetne tegevuskava, me olukorda ei paranda. Nende asemel tuleks tõesti anda ette praktilised sammud, kuidas testid jõuavad kooli, kuidas viiakse läbi testimine algklassides, kus on 25 õpilast ja üks õpetaja,

võivad ju nende testimisvahenditega teha mida iganes ja tulemus ei ole lihtsalt usaldatav. Mitte see, et nad hakkama ei

saada, sest nad on läinud tööle? Kuidas toimetada need lapsed koju või kuidas nad isoleerida? Need on praktilised küsimused, üdini praktilised küsimused, mis vajavad lihtsalt praktilist ühetaolist lahendamist. Seal ei ole mitte mingisugust poliitikat, seal ei ole mitte mingisugust emotsiooni, see on lihtsalt

See kurnab tegelikult ka õpetajaid. Õpetajad on samamoodi läbipõlemise äärel, nii nagu meditsiinitöötajad. See on samamoodi suur mure. Minu üleskutse kõigile on see, et me tegeleksime rohkem praktiliste küsimustega, et kommunikatsioon oleks selgem ja üheselt arusaadavam. Kui me ütleme seda, et raha ei ole probleem, et testid tulevad, siis ütleme ka kohe sellele järgnevalt, mis ajaperioodil see otsustatakse, kuidas toimub taotlemine, et võtta maha jälle mingisugused pinged ja jutud, et lubati, aga ei tulnud. Nii me saame ka solidaarsema ühiskonna ja sedasi koos on võimalik kriisi seljatada. See on minu üleskutse kõigile. Aitäh!

arutelu pähe esitab komisjoni esimees oma uitmõtteid ja poliitilisi deklaratsioone, millel pole mitte mingit seost selle komisjoni pädevusega. See komisjon peaks ju tegelema kui mitte otseselt rahaga – me kunagi ei tegelenud kaugeltki ainult rahaga –, siis ikkagi sellise ressursijaotusega, poliitika otstarbekuse ja tõhususega. See on see, milleks see komisjon on loodud, mitte Reinsalu isiklikeks heietusteks.

piirangute teemal, kui need olid pimesi ja huupi tehtud, hästi radikaalsed, mitte küll maailma mastaabis, aga siiski hästi radikaalsed ja valimatud. Tema ütles, et tegelikult tehakse liiga vähe, peaks kaheks nädalaks kõik kinni panema ja kui siis sealt välja tuleme, on viirus surnud. Absurdselt tobe oli see juba tookord. Aga absurdselt tobe on see, et ta ikkagi hoiab kinni sellest vaatest, et mida rohkem piiranguid, seda parem, ja et valitsus ei tee midagi, juhul kui ta ei

väita midagi muud, mida poliitikute suust tihti kuuleb, et arstid nagu ei oleks üksmeelel. Aga ka Tallinna teema oli jällegi hästi värskendav. Tallinn läheb jällegi Eesti Vabariigist teises suunas,

Selle ärakasutamine ei tohi toimuda sedapidi, et võrdsustada koolid, kus ei vaktsineerita, nende koolidega, kus vaktsineeritakse, teha seda sedapidi. Ikkagi riigi poliitika on selgelt praegu ju valikuline: vaktsineeritus

on ilmne, et needsamad koolid on ka madalama vaktsineerituse tasemega. Ta tegelikult tõmbab Eesti koolide taset täiesti meelevaldselt alla.EKRE

kuidas öelda,trickyvõi keeruline teema. Aga tuletame meelde: need eeldused, et valitsus saaks neid vabalt teha, on ju kõik loodud eelmise valitsuse algatatud eelnõudega. Vähe sellest, eelmine valitsus ka pidas sellest ise kinni, ta ikkagi informeeris Riigikogu tagantjärele. Mina teda selle eest ei kritiseeri. See on operatiivne juhtimine kriisioludes, ei ole vaja seadusandja mökutamist siia juurde liiga palju, kui ongi otsustega kiire. Aga Aga muidugi, arutama Riigikogu neid asju peab ja peab seda tegema asjalikult.

need tõenäosused on ju välja arvutatud. Kusagil on see talutav risk, mida tuleks aktsepteerida. Vaktsineeritute omavaheline nakatumine on piisavalt ebatõenäoline ja piisavalt nõrk, et me võiksime koroonat hakata selles kogukonnas, kui nii tohib öelda, võtma kui tavalist, aktsepteeritavat riski. See tähendab, et inimesed haigestuvad, mõned ka raskelt, inimesed paratamatult ka surevad. Aga see ei ole enam ühiskonna sulgemise ja elust loobumise piisav argument. Üldjoontes ma arvan, et poliitika

kohelda kõiki kodanikke võrdselt selleks, et kõik oleksid võrdsed, kõik saaksid ühtmoodi kehva haridust ja kõik saaksid ühtmoodi kehvi piiranguid. Aitäh! Aitäh teile! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Kalle Grünthali. Palun!

OTRK, mille teemaks on olukord koroonaviiruse tõrjumisel, näitas seda, et praegune valitsus on oma tegevuses olnud absoluutselt ebakompetentne, ta pole mitte midagi oma vigadest õppinud, ta ajab mingit arusaamatut ideoloogiat ja me ei tea seda, kelle huvides see on. Miks ma olen nii karm oma sõnades? Põhjus on see, et meil on võimalus visata pilk ajalukku. Kõigepealt, 13. märtsil algas meil pandeemia, see kuulutati välja, ühiskond sulgus. Mis sai edasi? Istusime kodus, püüdsime kõik olla korrektsed ja kevadeks asi taandus. Oluline märge veel ka selle kohta, et tollel hetkel maske ei nõutud. Maskid olid vabatahtlikud. Irja Lutsar isiklikult teatas televisioonis, et mask võiks olla, aga ega ta tegelikult ei kaitse, sellepärast et me võime võrrelda viirus[osakese] suurust ja maski

võtame vastu tolmuosakesi. Edasi, hingamistakistus. Hingamistakistus on oluline parameeter, kuna pidevalt kantavate maskide puhul on liiga suure takistuse korral kopsude töö raskendatud, koormus tõuseb. Oluline on ka see, et kõrva taha fikseeritavate maskide näole liibuvus on niigi üsna kesine, raskendatud läbivuse puhul toimub enamus õhu liikumisest mitte läbi maski, vaid selle kõrvalt. Edasi, mikrobioloogiline saastumine. Tulemused on üsna hämmastavad. Maskid, mis peavad inimesi mikroorganismide eest kaitsma, sisaldavad keskmiselt 39,4 bakterit ja 12,6 pärmimikroseent tooteühiku kohta, kokku 52 ühikut mikroobe. Lõpptulemus on väga dramaatiline. Testi tulemused näitavad ühe pistelise partii puhul, et tavakasutusse administreeritavate meetodite ja jõuvõtetega surutavad nõndanimetatud kaitsemaskid on pigem terviseriske ja ‑hädasid suurendavad vahendid. Kasutegurist nii puhtfüüsikaliste parameetrite alusel kui ka kasutusharjumusi arvestades pole üldse mõtet rääkida. See on teadus, millest kogu aeg räägitakse, et usume teadust. Mina usun ka teadust ja mina usun, et need eksperdid räägivad õiget juttu. Teine suur probleem on see, et vaktsineerimine algas jaanuaris, sisuliselt haiguse kõrgperioodil. Ometi aga õpetatakse juba esimese kursuse meditsiinitudengitele, et vaktsineerimise kõrgperioodil ei tohi

kuni kaks surnut, oli veebruari ja märtsi [haigestumiste] tulemusena 22 surnut. See ei ole nali. Mis sai edasi? Kevade lõpp, ühiskond avaneb tegevustele. Kõik on vaikne, ei mingit vaktsineerimist, ei mingit tegevust selles osas. Aga äkki augustis toimub jälle aktiviseering koos piirangutega. Maskikandmise kohustus. Ennekuulmatu, et erasektor kaasatakse järelevalvekontrolli, inimeselt nõutakse koroonatesti [või] läbipõdemise [tõendit]. Ometi on see seadusega keelatud. Veel üks oluline märkus. Vahetult enne valimisi soikub absoluutselt igasugune tervishoiuteema, et peale valimisi täie hooga peale hakata.

inimesel, kellel on COVID‑i läbipõdemise [tõend], on võrreldav Hitleri Saksamaal toimepandud juutidevastase kuriteoga. Siinsamas saalis ütles Jürgen Ligi, et me peamegi need inimesed panema halvemasse olukorda, et nad läheksid vaktsineerima. See on sundvaktsineerimine, mida meie seadus ei luba. Ka see meetod on vale, sest Järvamaal ühes haiglas, pansionaadis õigemini, vallandus koroonapuhang ja põhjus oli see, et

See on ebakompetentsus, läbikukkumine. Tanel Kiige meeskonnal tuleb täielikult lahkuda, sest see on viimane piisk meie karikas. Tal pole välja mõeldud mingit uut alternatiivi. Aga ikkagi, mis on alternatiivid? Vaatame natuke maailmas ringi. India puhul räägiti meeletutest laibahunnikutest, mis ujuvad Gangese jões ja nii edasi. Mis oli tulemus? Tulemus oli see, et võeti kasutusele ivermektiin, mis tegi kogu selle riigi terveks. Teine fakt, Norra. Norra loobus absoluutselt koroonapiirangutest ja võrdsustas põhimõtteliselt gripi COVID‑iga. Tulemus on see, et seal ei ole mitte mingisuguseid piiranguid ja üleeilse seisuga oli 147,1 nakatumist 100 000 elaniku kohta. Täisvaktsineeritud on ainult 69,11% ja kolmandat süsti soovitatakse tõesti ainult üle 60‑aastastele inimestele. Selle valitsuse ja Tanel Kiige tegevuse tõttu vajub meie Eesti ühiskond sohu. Enne kui ära upume, me peame sealt välja saama. Kõige kohutavam oli see, kui esmaspäeva õhtul helistas mulle üks vanem naine, rääkis juttu ja ütles, et ta tahab teha enesetapu, kuna ta ei suuda neid piiranguid enam taluda. See ei ole enam nali. Lisaks veel see, mis toimub meil igapäevaselt. Ettevõtted hakkavad minema pankrotti, sulguvad, ei ole võimalik enam rahalisi vahendeid teenida,

Tänan, hea esimees! Head ülekande vaatajad ja jälgijad, loomulikult töökaaslased, kõik, kes te juba praegusel hetkel seda läbi vaatate, sest ilmselgelt on meil paljudel midagi targemat teha, ikkagi koolivaheaeg on ju lõppemas. Meile tulevad hästi värviliste nägudega terroristid ukse taha nõudma pommi või kommi. Tundub, et kogu Riigikogu tõsiselt võetavus ongi siia maandumas.Jah, me teadsime, et me ei saa mingeid suuri muudatusi teha kogu selle probleemiga, sest meil on demokraatia pidupäev. Demokraatia pidupäevast on varsti juba poolteist nädalat. Kõik möödus hästi, kuid otsused jäid tulemata ja sellepärast, et tuli koolivaheaeg. No pärast koolivaheaega tuleb jälle midagi. Vähemalt mingigi otsus on nüüd olemas, aga kas ta on nüüd otsuse moodi. See on see, et meelelahutusüritused [lõppevad] 22 või 23. Need on detailid.Me oleme proovinud igati, nii palju kui võimalik, opositsioonina olla sõnakas ja toimetada täpselt nii nagu ka eelmises koosseisus, kui selline olukord oli. Aga ei lähe, ei lähe, ei saa seda kuidagi tõsiselt võtta. Või ei võeta tõsiselt. Taas kord tundub, et me räägime oluliselt tähtsast riiklikust küsimusest, aga see enam ei kõneta inimesi. Me oleme kaotanud tegelikult selle kommunikatsioonisõja igas positsioonis. Mäletate, et eelmise aasta aprillis me võtsime neli PR‑inimest Terviseametisse tööle ja sügiseks olid nad selle lahingu ikkagi juba kaotanud.Vaatan,

Ma tänan, hea esimees! Üks minu hea sõber ütles, et kui sa ei suuda viie minutiga asja selgeks teha, siis ei ole mõtet seda kolme minutit juurde ka võtta. Ma lähtun sellest teadmisest. Täpselt nii, nagu me nõudsime pärast demokraatia pidupäeva, et peaminister peaks tulema ja andma mingi selgituse. Ta tuligi nädala pärast ja esines poliitilise avaldusega. Ütlen teile ausalt, et ma ei ole väga suur

iga päevaga jõuab lähemale. Lipud lehvivad nagu ennegi, lehvivad hommegi veel. Ja viirust ei tule, sest ajalehed ütlevad viirusele raudse ei. Ja petlikult naeratava Kiige eest me meditsiin kaitseb meid. Stalin on surnud ja hädad on möödas ja Siber meid ei ähvarda. Päike ei looju ja lõputu laupäev muudab veel rõõmsamaks maa. Nüüd elu on lõputu laupäev ja tulemas lõputu pühapäev. Nüüd elu on lõputu laupäev ja tulemas lõputu pühapäev. Komm või pomm? Nüüd elu on lõputu laupäev." Aitäh! Aitäh! Ma palun Riigikogu kõnetooli Andres Metsoja. Palun!

tõsi on see, et mitmed lahingud oleme kaotanud. See on ühtpidi õppetund, aga teistpidi kindlasti peredele kurb kogemus. Kipub nii olema, et alati on lihtsam kellelegi teisele näpuga näidata, leida süüd kuskilt mujalt, mitte enesest. Tõsi, eestlasega on ka nii, et tihti vaatab hommikul peeglist vastu see kõige toredam ja mõistlikum inimene siin maailmas, aga

kui tekkis see pandeemia, siis maakonniti me lõime süsteemi, lõime kriisireguleerimissüsteemi

Täna me loeme uudiseid, et koolid lähevad kinni. Me loeme uudiseid, et need lähevad kinni Tallinna linnas, Pärnu linnas, aga need ei pruugi kinni minna Pärnu maakonna teistes koolides, teistes omavalitsustes. Selle üks põhjus on ju tegelikult selles, et piiratud karantiin koolides ei ole toiminud. Sellele on vaadatud läbi sõrmede. Seda süsteemi on petetud. Me ju kõik teame seda. Me teadsime seda eelmine nädal, me teadsime seda üle-eelmine nädal, me teame seda täna. Tegelikult me ei ole sellele reageerinud. See on see probleem

olukorda, kus riik veelgi enam räägib üht ja Terviseameti esindajad manitsevad, kohalik omavalitsus teeb teist, maakondlikud kriisikomisjonid ei käi koos. Siis me siin saalis arutame, miks riik

koolivaheajal toimuvad reisid ja lapsed liiguvad, siis tuuakse ilmselt sisse uusi tüvesid. See on ju maailmas läbiproovitud praktika. Tegelikult, kui ei olnud veel vaktsiini, siis paljud riigid ütlesid, et see on parim võimalik ennetus,

Tänases olukorras, kus on vaktsineerimine ellu kutsutud, olgugi et need tulemused ei ole need, mida me oleme eeldanud, oleks seda pidanud saama vältida. Või vähemalt me oleks pidanud suutma sekkuda ka sellesse lokaalsesse mudelisse, et ei peteta süsteemi. Nüüd on see paraku nii läinud. Ma kardan, et see töötab väga tugeva heitumusena just nende kodanike puhul, kes on olnud kuulekad. Vabandust, et ma kasutan sellist sõna. Paraku, kui me oleme kriisis, siis keegi juhib, keegi annab korraldusi, ja sulle jääbki see roll, kas kuuletuda või mitte. Seal sees võib olla väga palju erinevaid värvitoone, ka pereliikmete vahel. Me näeme Eestis väga palju peresid, kes on lõhki sellepärast, et üks vanematest on vaktsiiniusku, teine ei ole, laps peab tegema seal vahel valiku, ta peab valima poole.

Ja veel kord: seda toetust saab anda koos, ühes lokaalses üksuses, on see omavalitsus, on see maakond. Aga mulle tundub, et need tasandid ei tööta. Väga keeruline on minna rääkima kas või Pärnu maakonna kontekstis, et kui me paneme Tõstamaa, Audru, Paikuse ja Pärnu linna koolid kinni, aga ülejäänud maakondades need jäävad toimima, siis mida me nagu lahendame. Ka õiguskantsler on toonud välja selle problemaatika, mis minu meelest kodanikule veelgi enam paneb sellist nõutust kuklasse. Õiguskantsler toob välja, et koolide sulgemine ei ole põhjendatud. Jällegi me loeme ja räägime kehvast kommunikatsioonist, aga tegelikult me räägime kehvadest otsustest, mitte kehvast kommunikatsioonist, vaid juhtimisvigadest. Selle

tuleb kokku saada, tuleb koos arutada ja tuleb püüda teha otsuseid. Ma saan aru, et ei ole võimalik teha otsuseid, mis kõigile meeldivad. Neid ei ole enam võimalik teha. Aga otsuseid tuleb teha nüüd ja kohe. Ma arvan, et kõik meie, kes me istume siin parlamendis, saame rahva armastust tunda siis, kui see kriis on läbi. Siis antakse hinnanguid meile,

See on meie kõigi kriis, ma olen sellega täiesti nõus. Üksteise selline stigmatiseerimine või kuidagi sildistamine selle kriisi juhtimisel ei vii meid kahjuks edasi.

tulenes ikkagi lõpuks sellestsamast sõnast, mida eelkõneleja mainis, sest see tegevus, mis toimub, viitab kõigile nendele tunnustele. Kui Jürgen Ligi valitsus[koalitsiooni] liikmena ütleb avalikult esmaspäeval puldis, et me peamegi neid inimesi alla suruma, et nad ennast vaktsineeriksid, siis see on põhiseadusvastane. Kui

Kui me vaktsineerime inimesi kõrgperioodil, mis tekitab uusi tüvesid, siis see on hoolimatus oma rahva suhtes. Me ei võta õppust teistest riikidest, kes on sellega hakkama saanud – nagu India leidis ravimi ivermektiin. Te küll naerate, osa ütleb, et see on hobuserohi. Ei ole, see on arstide poolt välja kirjutatud parasiitide tõrjeks, seda võetakse suu kaudu. Eestis ei ole see millegipärast lubatud, aga seda on võimalik saada. Kui see annab ühes riigis tulemusi, mispärast siis seda meil ei lubata teha? Siin taga on Pfizeri leping, mis on salastatud, mida ei avaldata, aga ometi on ta lekkinud. Selle lepingu alusel ei tohi me võtta kasutusele mingeid muid ravimeetodeid peale vaktsiini, sest niimoodi on lepingus kirjas ja sellega kaasneksid meile hiiglasuured trahvid. See ei ole selle valitsuse ja eriti sotsiaalminister Tanel Kiige õige tegevus ja koondub ühe sõna alla, mida ma eelnevalt puldis ütlesin.

riigieelarve kontrolli erikomisjoni, ma tänan tänaseid ettekandjaid, komisjoni esimeest Urmas Reinsalu, tervise‑ ja tööminister Tanel Kiike ja Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esinaist Le Vallikivi. Ma tänan kõiki Riigikogu liikmeid, kes võtsid siin sõna, kes küsisid sellel väga keerulisel, aga väga olulisel teemal meie ühiskonna jaoks. Ma lõpetan sõnadega, mis siit väga palju on kõlanud: